Dobar dan kolegice i kolege. Nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo: - Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine Izvješće je dostavila Vlada RH. prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti zamjenik ministra regionalnog razvoja fondova EU doktor Jakša Puljiz. **Puljiz, Zahvaljujem. Uvažene zastupnice i zastupnici. Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. Godine i kao tako je zadnje izvješće o korištenju pretpristupne pomoći. Međutim kao što smo to napravili i u prethodnom izvješću tako i u ovome se osvrćemo ne samo na uspješnost korištenja pretpristupnih programa nego i pripravne aktivnosti za korištenje strukturnih instrumenata naravno u promatranom vremenskom razdoblju od 1.1.2013. do 30.6.2013. Kakav je bio status provedbe, ugovaranja i plaćanja IPA programa dopustite da vas kratko izvijestim. Sve komponente IPA-e su u promatranom razdoblju bile u visokom stupnju provedbe ugovaranja i plaćanja pri čemu postoje razlike u rokovima plaćanja i ugovaranja u slučaju pojedinih komponenti prije svega komponenta 1 i 2 gdje postoji drugačiji sustav. Budući da su rokovi za ugovaranje dvije godine, dvije godine su rokovi za provedbu, a plaćanja se mogu vršiti još jednu godinu nakon završetka provedbe. Za razliku od njih komponente 3, 4 i 5 imaju ono čuveno pravilo N+3 dakle tri godine od programske godine kada su sredstva locirana ista se moraju utrošiti. Naravno ono što je najvažnije iznos, dakle gdje se Hrvatska trenutno nalazi sa ugovaranjem odnosno trošenjem sredstava iz pretpristupnog programa IPA. Kao što vidite u izvješću ukupno ugovorena sredstva Programa IPA na dan 30.6.2013. su iznosila 506 milijuna eura, dakle nešto više od pola milijarde eura smo ugovorili ispred pretpristupnog programa. Obzirom da je ukupno dodijeljena alokacija sada narasla na 804 milijuna eura zbog dodjeljivanja alokacija za 2012.i 2013.godinu to znači da nam je stopa ugovorenosti sredstava na 30.6. bila 62,9%. Što se tiče plaćanja, koliko je plaćeno nositeljima projekata u promatranih 6 mjeseci iz državnoga proračuna je isplaćeno 56,6 milijuna eura što je otprilike nešto manje od 20% od ukupno do sada isplaćenih sredstava, a ona iznose 295 milijune eura. To znači da smo do 30.lipnja 2013.platili 58,3% ukupno ugovorenih iznosa. Nešto detaljniji pregled realizacije po pojedinim IPA komponentama. IPA komponenta I u izvještajno razdoblje istekao rok za ugovaranje za programsku godinu 2009., dakle istekom tog roka možemo doista ocijeniti da li smo bili uspješni ili ne. Dakle ostvarena je stopa ugovaranja od 93,1% dok je za programsku godinu 2010.za koju još nije istekao rok ugovaranja stopa iznosila 45,7%. U izvještajnom razdoblju započeto ugovaranje za alokaciju iz 2011.godine. A što se tiče programske godine 2012.uplaćene 2012.uplaćene su članarine jer nam je takva mogućnost dana da Hrvatska iz pretpristupnog programa plaća članarine za tzv. programe Unije. Što se tiče konkretnog broja ugovora može se spomenuti da je ostvareno potpisivanje ugovora u vrijednosti od 20 milijuna eura, a da je novoisplaćenih bilo 20 milijuna eura samo da IPA komponentu I. IPA komponenta I već dugo vremena drži jedan balans, jednu kontinuiranu razinu i ugovaranja i isplate koja se kreće otprilike 40 milijuna eura godišnje. Tako da je ovaj polugodišnji rezultat apsolutno u skladu sa takvim prosjekom. IPA komponenta II, suradnja sa zemljama nečlanicama kroz programe prekogranične suradnje. Stopa ugovorenosti se kreće od 88,8% kod prekograničnog programa s Republikom Srbijom do 99,8% kod prekograničnog programa sa BiH. Što se tiče transnacionalnih programa koji obuhvaćaju više zemalja kao što su Mediteran i Jugoistočna Europa također su stope ugovaranja ali i trošenja vrlo visoke dakle kreću se između 87 i 96% kod ugovorenosti, a kod isplata između 69% i 80% ali napominjem da tu još uvijek traje period isplaćivanja sredstava. IPA komponenta III, to je ona komponenta koja se preslikava na područja ulaganja iz strukturnih instrumenta znači strukturnih fondova i kohezijskoga fonda. Ona obuhvaća tri komponente promet, zaštitu okoliša i regionalnu konkurentnost. Što se tiče područja prometa, zaključno sa 30.6.2013.ukupno ugovorena sredstva u području prometa su iznosila 68,9% što znači otprilike 59% ukupno dodijeljenih sredstava. Od toga je plaćeno 40 milijuna eura što znači 58,7% ugovorenih sredstava. U 6 mjeseci promatranog razdoblja objavljeno je 8 natječaja je 8 natječaja za 8 projekata, potpisano je 5 ugovora, a u provedbi je bilo 13 ugovora. Da spomenem samo najznačajnije projekte koji su bili završeni u promatranom razdoblju. To je sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, a drugi veliki projekt je još uvijek u tijeku, to je Okučani, dakle obnova i rekonstrukcija pruge Okučani-Novska. Zaštita okoliša. U području zaštite okoliša ugovoreno je 84 milijuna eura. Na 30. lipnja 2013. plaćeno je 30 milijuna eura, odnosno 35% ugovorenih sredstava. Ovdje je nešto sporija dinamika isplate sredstava u odnosu na dinamiku ugovaranja, budući da se ugovorima pokriva i period projektiranja dok naravno najveće stavke dolaze po završetku projektiranja kad se kreće u provedbu projekta. U ožujku 2013. potpisani su izmijenjeni dvostrani sporazumi, ovo je vrlo važno, za projekt izgradnje županijskih centara za gospodarenje otpadom Mariščina i Kaštijun kojima su značajno povećani udjeli financiranja iz EU fondova. Prvotni udjeli su bili za Mariščinu 45%, a za Kaštijun 48%. Ovim izmjenama koje smo ostvarili u dogovoru sa Komisijom podignut je udio na 70% z Mariščinu 70,9, a za Kaštijun na 71,4%. Što se tiče komponente 3C Regionalna konkurentnost, na dan 30.6. ukupno je ugovoreno 64,8% odnosno 79% dodijeljenih sredstava, a što se tiče isplata došli smo do 35 milijuna eura isplaćenih sredstava, dakle preko 50, točnije 54,5% ugovorenih sredstava. Komponenta Regionalna konkurentnost obuhvaća ulaganja u najslabije razvijena područja u Hrvatskoj, 10 najslabije razvijenih županija, u područje znanosti, odnosno istraživanje i razvoja, suradnje sa gospodarstvom i područje poduzetništva, dakle darovnice za mala i srednja poduzeća. Komponenta 4 Razvoj ljudskih potencijala. Na dan 30.6. stanje je sljedeće, 56 milijuna eura smo ugovorili, odnosno otprilike 60% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 39,9 odnosno 71% ugovorenih sredstava. U okviru ove komponente financiraju se projekti namijenjeni poboljšanju pristupa zapošljavanju i uključivanja tržišta rada, potpora skupinama u nepovoljnom položaju, dakle invalida i ostalih ugroženih skupina, unapređenju ljudskog kapitala, poboljšanje obrazovnog sustava te jačanju uloge civilnog društva. Komponenta 5, ovo je komponenta u kojoj smo imali dosta problema u početku. Trenutno smo u situaciji da imamo ugovoreno 65 milijuna eura dakle IPARD od ukupno dodijeljenih 129 milijuna eura, dakle preko 50%. Što se tiče isplata do 30.6.2013. bilo je isplaćeno 18,5 milijuna eura. Trenutno imamo 292 projekta iz ove komponente IPARD koja su ugovorena i za koje traje ili su već isplate ili su završeni. Što se tiče podataka o nepravilnosti, dakle još jedno vrlo važno područje koje naravno sve nas zanima i treba zanimati. Zaključno sa 30. lipnja uslijed utvrđenih nepravilnosti u proračunu Europske unije izvršen je povrat u iznosu od 870 000 eura. Od toga se 790 000 eura odnosi se na prve četiri komponente, a ostatak na IPARD. Dakle radi se o prilično malim iznosima s kojima možemo biti zaista zadovoljni. Naravno i dalje treba raditi da se i takvi iznosi nepravilnosti što više smanje. Konkretno, nepravilnosti se uglavnom odnose na povrede u postupcima javne nabave. Bilo je također i slučajeva sukoba interesa kod postupaka nabave te određenih neprihvatljivih troškova. Dio koji smo uveli odnedavno u naša izvješća je onaj koji se odnosi na informacije vezano za pripremu za korištenje EU fondova u promatranom razdoblju pa evo par glavnih naglasaka iz toga područja. U izvještajnom razdoblju bilo je nužno pravovremeno završiti aktivnosti uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata nakon stupanja u članstvo. Prije provođenja tzv. postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenta tzv. akreditacija bilo je potrebno završiti postupak izrade zajedničkih nacionalnih pravila. To su pravila kojima se zapravo stvara okvir za standardizirano korištenje strukturnih instrumenata za prvih 6 mjeseci članstva. Temeljem ovog okvira sva tijela u sustavu su razradila svoje interne procedure u obliku internih priručnika o postupanju koji također čine dokumentaciju potrebnu za dobivanje pozitivnog mišljenja u sklopu procesa Dakle ovo napominjem iz razloga da dobijete osjećaj o kakvom se značajnom poslu radi. Važno je napomenuti da je u izvještajnom razdoblju bio započeo postupak procjene usklađenosti sustava od strane nacionalnog tijela, dakle ARPA. Također je važno napomenuti da je tijekom promatranog razdoblja završena i izrada programskih dokumenata. Dakle što se tiče i postupka akreditacije i što se tiče postupka izrade programskih dokumenata u prvoj polovici je što se nacionalnih tijela odrađen ogroman, ogroman, ogroman posao. Ono što vam je poznato što se tiče akreditacije ostalo je još jedno neriješeno pitanje, to je pitanje sustava. Čekamo još uvijek pozitivno mišljenje Europske komisije. Hrvatska tijela su odradila svoj dio posla što se tiče ministarstava. Još uvijek se čeka mišljenje ARPA-e, dakle naše agencije i naravno mišljenje Europske komisije nakon čega ćemo imati u potpunosti akreditirani sustav. Što se tiče programiranja za novo programsko razdoblje '14.-'20., tijekom prve polovice su radna tijela tzv. tematske radne skupine nastavile rad na identifikaciji razvojnih prioriteta te na okvirnoj raspodjeli financijskih sredstava po pojedinim prioritetima. Također započet je neformalni dijalog Europskom komisijom vezano za proces izrade dokumenata budući da formalno mi komunikaciju i dijalog s Europskom komisijom možemo započeti tek nakon 1.1.2014. Na sastanku ministarske koordinacije 22. svibnja 2013. odlučeno je da će se u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju '14.-'20. provesti tri operativna programa. To su operativni program za konkurentnost i koheziju koji će obuhvaćati ulaganja iz Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda. Drugi operativni program se odnosi na razvoj ljudskih resursa, a odnosi se na ulaganja iz Europskog socijalnoga fonda. Treći program se odnosi na program tehničke pomoći. Tome još treba pridružiti i naravno poseban operativni program koji se odnosi na ruralni razvoj koji će biti financiran iz Europskog fonda za ruralni razvoj, te operativni program za ribarstvo. Što se tiče partnerskih konzultacija, odnosno uključivanja šire javnosti u proces programiranja 2014./2020. u izvještajnom razdoblju je ostvaren prvi, dakle korak. Otpočete su javne konsultacije sa konferencijama šestog i sedmog lipnja koje su održane u Zagrebu. Isti taj proces je poslije nastavljen u prosincu o čemu ćemo vas izvijestiti u sljedećem izvještaju. Što se tiče administrativnih kapaciteta, dakle još jedno područje gdje je Vlada donijela jasan plan zapošljavanja, odnosno povećanja broja zaposlenih osoba. Do sada je od plana koji je predviđao otvaranje 220 radnih mjesta otvorena su 173 radna mjesta. U nekim ministarstvima, u nekim državnim tijelima još uvijek taj postupak traje, tako da vjerujem da ćemo usprkos svim ograničenjima državnog proračuna uspjeti doći do ciljanoga broja tijekom ove godine. Ali evo činjenica je da smo 173 radna mjesta otvorili za upravljanje strukturnim instrumentima od donošenja Vladine odluke, to je bilo u lipnju 2013. godine. Zahvaljujem na pažnji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Ante Babić, replika. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Gospodine Puljiz, govorili ste o uspješnosti korištenja sredstava predpristupnih EU fondova. Bio sam na nekoliko vaših prezentacija moram reći da su to uglavnom projekti iz 2011. godine, zapravo projekti koje ste vi dobili na dlanu od HDZ-ove Vlade i onda ste govorili o uspješnosti i administrativnim kapacitetima a znadete da vas je Europska komisija zapravo upozorila da nema dovoljno kvalitetnih administrativnih kapaciteta, tj. da nema dovoljno stručnjaka i znanja kako bi se iskoristile mogućnosti koje nam nude EU fondovi. Za naglasiti je recimo da od 1.7.2013. do kraja godine je Republika Hrvatska uplatila milijardu i 800 milijuna kuna, pa bi danas već trebalo debelo razmišljati o tome kako i na koji način povlačiti ta sredstva iz EU fondova s obzirom na podkapacitiranost administrativnu, a i u znanju povlačenju sredstava iz EU fondova. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, zamjenik ministra Jakša Puljiz. Moram vas upoznati sa činjenicom da što se tiče pripremljenosti projekat, naravno dio projekata koji je bio pripremljen se nastavio dalje provoditi, procedure ugovaranja i plaćanja su nastavljene. To je bilo razumno. Međutim, općenito stanje pripremljenosti na početku 2012. godine nije bilo sjajno. Ono što smo vam u izvještaju napomenuli to je samo jedan mali indikator te pripremljenosti. Činjenica da smo morali izmijeniti Ugovor o financiranju za Marišćinu i Kaštjun, dva centra za gospodarenje otpadom gdje je ugovor sklopljen na način da je Republika Hrvatska morala osigurati više od 50% sredstava. Dakle, ono što je de facto kao bilo spremno. Dakle, i takvim stvarima se Vlada morala baviti, izmjenama koje su povećale stopu sufinanciranja sa 45 na 70, sa 50 na 75 itd. Svi veliki projekti koji su de facto bili spominjani prije 2012. nisu bili kao pripremni projekti, zapravo daleko su bili od pripremnih. Još uvijek se bavimo de facto sa njihovom pripremom. Najveći projekt Dugo Selo – Križevci mi još uvijek radimo na otkupu zemljišta, ali smo procedure toliko ubrzali da smo sigurni da ćemo posao završiti na vrijeme. Tako da izvođači radova kada krenu neće imati apsolutno nikakvih problema. Tako da je pitanje pripremnosti projekata kad se kaže da je nešto poslano u Bruxelles i da to znači da je sve pripremljeno nije. Puno toga se slalo u Bruxelles gdje smo imali stanje otkupljenosti zemljišta 10%, gdje smo broj građevinskih dozvola koji je izdan bio 1 od 21. Tako da je stvar zaista relativna. Što se tiče pripremljenosti projekata za korištenje strukturnih instrumenata još ću vam napomenuti da trenutno su otvoreni postupci javne nabave za projekte u vrijednosti 400 milijuna eura kada govorimo o pojedinačnim projektima iznad 10 milijuna eura. To se sve lako može provjeriti. Što se tiče tzv. javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za manje projekte trenutno je stanje da imamo 130 milijuna eura otvorenih natječaja koje vuku alokacije od strukturnih instrumenata. Dakle, bilo da je riječ o Europskom fondu za regionalni razvoj ili Europskom socijalnom fondu ili ili IPARD-u, odnosno ovoj sada lokaciji koju ćemo financirati po IPARD pravilima iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, ovo Izvješće i korištenje predpristupnih fondova je u principu trebao biti da tako kažem na određen način trening svih institucija od civilnog društva do jedinica lokalne samouprave i države za važne infrastrukturne projekte za korištenje sredstava EU fondova. I tradicionalna je već priča. Vi kad podnosite izvješće ništa nije bilo katastrofa, ovako, onako. Međutim, ugovorenost onoga do 2011. je bila 94, 95% pa vi možete pričati što hoćete. To su činjenice. Međutim, ja sam danas od vas očekivao da ću čuti nešto drugo, a to s obzirom na to da je Hrvatska već uplatila prvu tranšu svog članstva u EU, da nam kažete ovdje kao predstavnik ministarstva koje u budućnosti vodi brigu o tome kakva je administrativna pripremljenost kako države prije svega jedinica lokalne samouprave. Jer većina sredstava iz EU fondova će se plasirati prema jedinicama lokalne samouprave i vrlo bitno je da li se u ove protekle dvije godine jedinice lokalne samouprave napravile ono što trebaju. Praktički u nekakvom novom ustroju svaka jedinica lokalne samouprave veća od nekakvih gradova preko županija bi morala imati Upravni odjel za korištenje fondova EU. Ako to nije napravljeno onda možemo reći da mi nismo spremni za korištenje sredstava EU. Međutim, ja od niti jednu riječ od vas nisam čuo o tome a mislim da zastupnike daleko više interesira jer gledajte postotno vi ako imate nekakav veliki projekat od 20 ili 30 milijuna eura u onom trenutku kada odgovorite vama postotak skače za 30, 40, 50% i vi to jako dobro znate i onda taj podataka politički kako vam paše. Međutim, ovo su činjenice koje ne može koristiti nitko politički kako mu paše nego ovo su činjenice koje sutra nama mogu značiti dobro ili loše, ali s obzirom da vi to niste rekli očigledno se s tim problemom ne bavite. Ja vam govorim da je to krucionalni problem u ovom trenutku RH a ne ovo što vi govorite. Podaci o odgovornosti i isplatama samo pokazatelj možete reći jedna razina trenutno od …/Govornik se ne razumije./… kapaciteta. Ono što je bitno je naravno pitanje budućnosti jer ovo je unatrag. Što se tiče budućnosti mogu se složiti s vama da su stvarno jedinice lokalne samouprave jedan od ključnih pitanja ukupne apsorpcije. Međutim, tu trebate znati da nije Vlada svemoguća i da Vlada ne može učiniti da 550 jedinica lokalne samouprave odjedanput prosvijetli na način da ih se apsolutno kao prioritet njihovog funkcioniranja stavi priprema za korištenje strukturnih instrumenata. To mora biti samosvjesni su tako svakog čelnika lokalne samouprave. A Vlada čini zaista jako puno po tom pitanju. To je dovoljno da pogledate naš web portal, strukturni fondovi pa da samo pogledate događanja koja smo organizirali na lokalnoj razini i informativno obrazovne prirode gdje smo ih zaista dali iz prve ruke sve moguće informacije, upoznali ih sa ključnim podacima i upozorili da se za pripremu, za korištenje Europskih fondova treba krenuti ne danas nego jučer. Međutim, često puta u proračunima jedinica lokalne samouprave ne vidimo dovoljno adresiranu tu pripremu. Mi smo svjesni da postoje značajna fiskalna ograničenja ali isto tako svaki čelnik lokalne samouprave mora znati da on ipak ima određeni manevarski prostor, da on donosi odluke skupa sa predstavničkim tijelima. Da li će ona sredstva koja ipak imaju na raspolaganju usmjeriti na realizaciju nekih manjih komunalnih zahvata ili će ih usmjeriti u pripremu projektne dokumentacije za neke veće ozbiljnije projekte za koje će dobiti 85 ili 90% sredstava iz Fondova EU. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika prijavljeni su kolege Grubišić, Kajin ali nisu prisutni pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci, a u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Dakle, ovo izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU dakle za razdoblje prvih 6 mjeseci prošle godine kao i ona koju smo imali i prilike i prije vidjeti za ona polugodišnja razdoblja iz 2012.iznimno detaljno detaljno u prezentiranim brojkama jasno je vidljivo u detalje dakle kakvo je bilo kretanje odnosno dinamika ugovaranja, dodjeljivanja, doznačivanja odnosno isplaćivanja sredstava iz programa IPA. Dobro je ukratko ponoviti brojke o kojima je govorio i poštovani zamjenik da ih lakše usvojimo i da shvatimo dakle kretanja, trendove što je uostalom i smisao podnošenja ovog izvješća. Dakle, u promatranom razdoblju doznačeno je na račun nacionalnog fonda preko 73 milijuna eura što predstavlja dakle nešto više od 20% od ukupno doznačenih sredstava u ovom IPA programu. Također ugovorena je preko 80 milijuna eura odnosno 15,9% od ukupno ugovorenih sredstava programa IPA. Ukupni iznos o kojem govorimo je 804 milijuna eura koje je na raspolaganju dakle od početka od 2007.a do sada je ukupno govoreno razdoblju za prvo polugodište prošle godine isplaćeno je ukupno preko 56 milijuna eura odnosno nešto više od 19% od ukupno plaćenog iznosa u cijelom ovom razdoblju od 2007. Dakle, zaključno s 30.lipnja 2013.godine isplaćeno je preko 58% od ukupno ugovorenih ukupno ugovorenih iznosa svih komponenti ovog IPA programa. Dakle, sumarno kad to malo objedinimo, sve te elemente IPA programa postotak odgovornosti dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama kretao se dakle od 50,28-93,74% a postotak isplaćenosti ugovorenih sredstava kretao se od 28,4-skoro 80% što nalazimo prilično dobrim rezultatom. Do kraja lipnja, znači ovo izvještajno razdoblje odnosi se do 1.7.do dana stupanja Hrvatske u EU isplaćeno je 58,32% dakle od ukupno ugovorenog iznosa svih komponenti programa IPA od dakle početka 2007.godine. Kad govorimo o uspješnosti povlačenja sredstava iz EU fondova, ta uspješnost se može odrediti vrlo egzaktno. Dakle prema jasnim brojkama, jasnim pokazateljima te brojke su dakle prvo koji iznos ugovorenih sredstava bio dakle u ukupnom raspolaganju, koliko je ugovoreno, koji iznos je isplaćen te koji iznos je vraćen u proračun EU zbog kašnjenja u povlačenju sredstava. Iz ovog izvješća vidimo dakle da je u sklopu IPA programa koji se provodi znači od 2007.godine od ukupno 804 milijuna eura koji su stajali na raspolaganju do kraja dakle lipanja, do stupanja Hrvatske u EU ugovoreno preko 506 milijuna eura. Mislim da s tim iznosom možemo biti dosta zadovoljni jer treba napomenuti da će taj postotak i dalje rasti jer se neugovorena sredstva mogu ugovarati, trošiti dakle sve do kraja 2016.godine. Treba ponoviti da je najznačajnije ubiti izvršiti ugovaranje jer rokovi iz ugovaranja uskoro istječu a na Hrvatsku se odnosi ono N+3 pravilo dakle za sve komponente IPA osim ove druge komponente za koju je 1+2 pravilo, dakle da se od trenutka ugovaranja ostaje razdoblje od tri godine da se ugovoreno i realizira. Visok postotak ugovaranja znači vjerojatno i da će se visok postotak i realizirati u naredne 3 godine od dana ugovaranja. Da će taj postotak rasti, rekao bih potvrđuju recentni podaci koji se iznose iz ministarstva, koji su svima dostupni, o daljnjem značajnom rastu ukupnog iznosa tih ugovorenih sredstava. Dakle, ne stoji se na mjestu nego se radi i rekao bih vrlo dobro. Tako najnoviji podaci govore da je vrijednost novougovorenih projekata u prve 2 godine mandata ove Vlade iznosila 309 milijuna eura. Ako znamo, dakle da je u prethodnih 5 godina, 2007. do 2012. ugovoreno tek 247 milijuna eura, onda vidimo da je na tom polju postignut značaj, jasno vidljiv rekao bih, napredak. I u ovom izvještajnom razdoblju koje se promatra, u odnosu na prethodno razdoblje, ostvaren je napredak u ugovaranju dakle manji od 4%, ali napredak ugovaranja je očito kontinuiran. Tu bih istaknuo ovu IPA III kao najizdašniju komponentu IPA programa koji bilježi vrlo dobru stopu ukupne ugovorenosti od 66%, a druga najizdašnija komponenta IPA I bilježi stopu ukupne ugovorenosti od 65,35%. U odnosnu na ovo prethodno promatrano razdoblje, najznačajniji napredak u ugovaranju, dakle ostvaren je upravo u komponenti III IPA programa. Do 31. prosinca 2012. ugovoreno je ukupno 168,24 milijuna eura, dok je u promatranom razdoblju, na kraju promatranog razdoblja ugovoreno 217,96 milijuna 217,96 milijuna eura, dakle što ukazuje na porast tog ugovaranja od gotovo 23% u ovom promatranom razdoblju u odnosu Evo, kada već govorimo o toj komponenti III IPA programa, posebno bih ja u operativnom programu promet istaknuo postignuti napredak u pogledu ulaganja u željezničku infrastrukturu. Budući da je često i ovdje u sabornici, bilo je to i riječi o raspravi o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, osporavam napredak na tom području. Tako je u izvještaju u razdoblju u fazi provedbe bilo 8 ugovora koji su se odnosili na obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okušani-Novska, ugovori izvođenja radova na sigurnosnoj signalnoj, dakle uređajima signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim, dalje na pripremu projekta izgradnje nove dvokolosječne željezničke pruge Goljak-Skradnik, na pripremu projekta nadogradnje i rekonstrukcije dionice Križevci-Koprivnica, državna granica, na pripremu projekta nadogradnje i izgradnje nove nove pruge na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac te na izradu projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa. U istom razdoblju završena je provedba i velikog infrastrukturnog projekta sustav signalno sigurnosnih uređaja na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. vidljivo je da je strateška odrednica i usmjerenost na razvoj željezničke infrastrukture od strane ove Vlade te je tome posvećivana posebna pažnja u politici iskorištavanja EU fondova i na ovom području poboljšanja željezničke infrastrukture dolazi do izražaja i usmjerenost na privlačenje sredstava iz 5 pristupnih fondova i za ove projekte razvoja željeznice. Što je očito dobar trening za ono što nas slijedi. To je da podsjetimo prvenstveno ovaj prioritetni pravac državna granica Botovo-Zagreb-Rijeka. No, da se vratimo na opće brojke ovog izvješća jer bi analiza svakog dijela ovog izvješća sigurno premašila vrijeme određeno za ovu raspravu. Od tih općih brojki važnim nalazim istaknuti da u apsolutnom iznosu doznačena sredstva unutar ovog izvještajnog razdoblja bilježe porast od gotovo, dakle 13 milijuna eura. Nadalje, promatrajući napredak u izvršenim plaćanjima, to je ona druga komponenta kad se ocjenjuje uspješnost privlačenja pretpristupnih fondova, najveći napredak u odnosu na prošlo razdoblje ostvaren je upravo u toj komponenti III programa te iznosi preko 24 milijuna eura, odnosno preko 23% ukupnog uplaćenog iznosa od 2007. Dakle, pored značajnog rekao bih booma na poziciji ugovaranja, jasno je vidljiv napredak u odnosnu na doznačena, odnosno isplaćena sredstva. Kad govorimo pak o onom trećem elementu prema kojem ocjenjujemo uspješnost u formuli, dakle ukupne uspješnosti privlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova, treba istaknuti da je u ovom razdoblju prijavljeno samo tri slučaja nepravilnosti. Stoga je ukupno izvršen povrat u iznosu od samo 0,87 milijuna eura, što je izuzetno dobar rezultat, a radi se, rekao bih o gotovo zanemarivim brojkama. Treba naglasiti da je u predmetnom izvještajnom razdoblju se intenzivno nastavilo i provoditi pripremne aktivnosti za korištenje strukturnih fondova i kohezijskih fondova, što je vidimo iz izvješća išlo dobrim tempom i dinamikom. U okviru jačanja administrativnih kapaciteta na nacionalnoj razini organizirali su se i provodili redovni programi izobrazbe povezani s upravljanjem fondovima EU. Tijekom ovih edukativnih aktivnosti vezani su pripremu i provedbu projekata, ukupno educirano 194 polaznika. Organizirani su kako vidimo informativno edukativni događaji pod nazivom Regionalni dani EU fondova u gradovima diljem Hrvatske o čemu je govorio i poštovani zamjenik sa svrhom informiranja i obrazovanja potencijalnih korisnika EU fondovima i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju i o ovim pretpristupnim fondovima i ono što im slijedi za razdoblje od 2014. na dalje. Te aktivnosti posebno ističemo jer nalazimo da je takvih aktivnosti potrebno imati čim više. Uvjeti apliciranja na ove programe, dakle radi dakle radi ostvarenja, odnosno privlačenja sredstava iz fondova EU, te uvjeti realizacije tih sredstava nisu nimalo jednostavni, zahtijevaju veliko znanje i trud te će se naravno o pripremljenosti potencijalnih aplikanata uvelike ovisiti i naš ukupni rezultat u privlačenju tih Jedan dio rada na radionicama posvećenim novinarima, a i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU organizirala je provela ukupno 25 edukacija. S obzirom na navedeno mi iz kluba SDP-a da je na tom izuzetno važnom segmentu edukacije i praktikuma usmjerenih na povećanje pripremljenosti i sposobnosti domaćih subjekata za apliciranje na ova sredstva dana dužna pažnja te i preporučamo intenziviranje tih aktivnosti. Da se na razini izvršne vlasti, na razini vlade malo toga prepušta slučaju na ovom području svjedoči i činjenica da je osnovana radna skupina za fondove EU a u tu skupinu su imenovani članovi iz redova redova državnih dužnosnika, predsjednika uprava, ravnatelja i generalnih direktora. A zadatak radne skupne je da prati napredak i pripremu provedbe 9 investicijskih projekata u odnosu na ove rokove utvrđene u planovima nabave. Osnivanje te skupine je nalazimo primjer dobre prakse kako se ovako složeni postupci trebaju voditi i koordinirati da bi se osigurala maksimalna koordinacija i sinergija svih bitnih subjekata u ovom procesu. Kada govorimo o tematici EU strukturnih fondova jasno je da su predpristupni fondovi bili tek vježba za pravu stvar. Ulaskom u punopravno članstvo otvorilo nam se značajno više sredstava i mogućnosti i izuzetno je važno da se za to dobro pripremimo. U ovom izvještajnom razdoblju kako vidimo iz ovog dokumenta koji je pred nama nastavljen je proces programiranja za novo financijsko razdoblje EU dakle od 2014.do 2020.što svakako pozdravljamo. Završno, u izvješću samom se konstatira da se podaci prikazani u njemu da su ti podaci pokazatelj tendencije daljnjeg značajnog rasta uspješnosti, ugovaranju, plaćanju i doznačavanju sredstva od strane Europske komisije i opće opće zadovoljavajuće dinamike korištenja predpristupnih sredstava. Mi iz kluba SDP-a na takvu konstataciju uistinu nemamo što nadodati nego se u potpunosti složiti s njom. Brojke su egzaktne, brojke govore da se i dobro i kvalitetno radilo i da su rezultati prilično dobri kada govorimo o ovoj uspješnosti privlačenja sredstava iz predpristupnih fondova, a vjerujemo da će biti još i bolje jer napominjemo ugovorna sredstva iz predpristupnih fondova možemo iskoristiti u vremenskom razdoblju od naredne još dvije odnosno tri godine. Stoga jasno klub SDP-a će poduprijeti ovo izvješće. Hvala lijepo. Pa kolega Pandek s obzirom da ste me na neki način prozvali za raspravu prije dva dana kada je bila rasprava o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga pa moram vas podsjetiti da je tada bilo riječ o željezničkim operaterima, a ne o infrastrukturi. To su dvije sasvim odvojene stvari i nemaju dodirnih točaka ako ćemo iskreno. A kada već spominjete željezničku infrastrukturu, a gdje su ulaganja u one regionalne i lokalne pruge što je nama daleko bitnije. Ovo su su tzv. koridori koji su ustvari bili koridori, više nisu, ali to je nešto što je rezervni pravac za potrebe EU, a ne baš za naše potrebe. Odgovor na repliku, Draženko Pandek. se otišlo van teme pa se i govorilo o predpristupnim fondovima i bilo je jasno rečeno da gotovo nijedan projekt jasno je bilo rečeno da unapređenje željezničke infrastrukture pa sam eto imao potrebu zato radi informiranja javnosti pročitati ovdje točne podatke. A što se tiče pravaca koji imaju prioritet pa mislim da nema prioritetnijeg pravca od državna granica Botovo-Zagreb-Rijeka zbog razvoja i poboljšanja prometa na Riječkoj luci i zbog ukupnog gospodarskog učinka koji će to imati na cijelu zemlju. Jasno da treba razvijati ove manje lokalne pruge, ja najbolje vidim u Zagrebu da je projekt gradske željeznice čak izuzetno koristan i dobar. To bi trebalo širiti čim je više moguće ali jasno prioriteti su prioriteti, sredstva su ograničena i to treba ići određenom dinamikom. Hvala. **Zgrebec, Dragica

u okviru replike malo je vremena da bi ja sada ulazio u dokazivanje toga. Trebali bi raspravi, dakle ostaje na konstataciji. Ali trebamo znati da ovo što je do sada bilo to su predpristupni fondovi, što si uzeo uzeo, što nisi uzeo nisi ništa izgubio. Ali sada mi godišnje moramo platiti 500 milijuna dolara i mi trebamo jedini kriterij uspješnosti. Ako smo uzeli iz Europe 500 milijuna tek smo na pozitivnoj nuli. Mi trebamo uzeti još 500 milijuna da bi nešto dobili od Europe znači trebamo uzeti milijardu dolara. Ne vidim nikakve pokazatelje u ovoj državi da bi se ova vlada ova vlada spremila ili da je ona sposobna povući milijardu eura godišnje. Nema šanse, nema nade. Bit ćemo i jesmo bezuspješni nažalost. Kao usput govoreći zapadni Europljani grade u Hrvatskoj infrastrukturu da im je ljepše živjeti ali ni to nije mukte, moramo mi to financirati. Hrvatska bi se trebala Vlada umiješati u ove poslove više nego što kaže gospodine Puljiz, trebala bi se umiješati na način da novac ide uglavnom u industriju pomažući privatnicima da dođu do tih sredstava jer je Hrvatskoj dosta infrastrukture. Mi bi trebalo samo uložiti 5% u infrastrukturu. Nemamo više vremena. Svi ti projekti, pruge itd., oni otvaraju radna mjesta. Mi bi trebali baciti sva ova sredstva kad bi mogli sva u industriju, koliko je god to moguće, a što manje u infrastrukturu jer smo se mi preinvestirali u infrastrukturu, a to je dovelo do svega ovoga u čemu jesmo danas. Hvala. Odgovor na repliku, Draženko Pandek. strukturnih fondova. Ali treba naglasiti da ovdje nema mjesta demagogiji i politizaciji, dakle ovdje su brojke egzaktne. U prve dvije godine ovog mandata ova Vlada je povukla preko 300 milijuna eura, a u onom razdoblju od 2007. do 2011. ugovoreno je tek 247 milijuna eura i nije točno da su ta sredstva izgubljena koja koja dosad nisu utrošena. Dakle ponavljam, mi imamo još tri godine za najveći dio ovih programa da ih iskoristimo, dakle važno je da se ugovori, a upravo vidimo iz ovog izvješća da je ugovorenost i stopa ugovaranja narasla izuzetno baš u ove zadnje dvije godine. Dakle ovi pretpristupni fondovi su trening za ono što nam slijedi i mislim da je ovaj trening pogotovo u zadnje dvije godine pokazao uspješne rezultate. kad ste već otvorili temu ovu o sredstvima iz strukturnih fondova, rekao bih da ne stoji vaša zabrinutost da nećemo iskoristit ta sredstva jer već imamo i preko 500 milijuna eura za novo objavljivanje natječaja iz tih strukturnih fondova. Dakle, za očekivati je da ćemo u onoj višegodišnjoj realizaciji biti sigurno na oko milijardu eura za svaku godinu realizacije ovih sredstava iz strukturnih fondova. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Prije nego se osvrnem konkretno na ovo izvješće naglasio bih kako mora svima biti jasno kako mora svima biti jasno da sasvim cjelovit pregled, prikaz rezultata o korištenju IPA programa moći će doći tek negdje po završetku svih procedura proizašlih iz programa, a to je vjerojatno negdje 2018. godine. Ali svakako da ga je bitno na ovoj polugodišnjoj razini pratiti i to zbog tri elementa. Prvo je svakako financijsko praćenje rada tijela javne uprave i korisnika projekata, odnosno njihova zajednička učinkovitost u provedbi pretpristupnih programa. Dakle vidimo to iz postotaka ugovorenih odnosno plaćenih sredstava. Drugi element je konkretan značaj tih projekata za Republiku Hrvatsku, a to se može vidjeti iz njihova opisa odnosno razumijevanja konteksta u kojem se oni provode. I treći je stvarna razina pripremljenosti na kojoj se Republika Hrvatska nalazi za korištenje fondova namijenjenih članicama Europske unije, a za koji ovi pretpristupni programi i jesu namijenjeni, dakle oni nas trebaju za to pripremit. Što to podrazumijeva? Podrazumijeva ljudske potencijale, znanje, strateško planiranje, informiranost, optimizaciju financijskih sredstava, ali i uopće posjedovanje određenih financijskih sredstava ili barem metodologija njihova iskorištavanja. Gledajući izvješće pokušao sam pronaći poveznice sa izvješćem za polugodišnje razdoblje 2012., dakle i na nekim točkama koje sam uočio da treba još raditi i kad bi pokušao uopće uočiti napredak brzo sam došao do jedne rečenice, a ima ih takvih više u ovom izvješću koja kaže ovako: Valja napomenuti da u prikazu usporednih podataka o statusu ugovaranju, plaćanja i doznačenosti sredstava Europske unije, alokacije uzimane u obzir za predmetno izvještajno razdoblje obuhvaćaju i dodatne alokacije koje u prethodnom izvještajnom razdoblju nisu bile važeće i time zbog povećanja ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava usporedni podaci prikazuju samo prividno smanjenje dinamike, odnosno stopa ugovorenosti i plaćanja. Što to znači? Dakle govori o neuporedivosti određenih podataka, teškom praćenju povećanja i uopće usporednih analiza u ovom programu. to Vladu odnosno predstavnike ministarstva ne sprječava da u medijima uporno govore o nekakvim astronomskim povećanjima u produktivnosti prilikom iskorištavanja IPA sredstava i to na način da se manipulira podacima stavljajući ih u neprimjeren kontekst. Kada podaci pokazuju neko smanjenje dinamike onda je to tobože samo prividno. Dakle nije u redu uzeti jednu ovako složenu materiju, iskorištavat činjenicu da je trenutno teško kvantificirati podatke kako bi se javnost obmanjivala nekim velikim uspjesima jer dugoročni učinak može biti onakav kakav može biti, što znači da nažalost može biti i loš. Činjenica je da je podatke teško pratiti, a o tome svjedoče i opsežne tablice s numeričkim podacima u ovom izvješću koje je za pojedine komponente vrlo teško međusobno komparirati. Konačan je podatak da u ovom polugodišnjem razdoblju je ugovoreno 62,94% ukupno dodijeljenih sredstava, a u prošlom je taj postotak bio 59,11. Dakle sada je 3,83% više u pola godine, dakle u proteklom razdoblju. To je realna dinamika i sasvim je jasno da ako za pola godine stopa se podigne za nešto manje od 4% da onda nije moguće da u dvije godine mandata ove Vlade ona podignuta za 180% kako se to često pokušava prikazati. Dakle to ne samo da je nerealno, to je čak usuđujem se reći suludo za povjerovati i bez ovih podataka koje imamo. U prethodnom izvješću navodili su se i podaci o opozivu sredstava, odnosno trajnom umanjenju sredstava od strane Europske komisije zato jer ih u zadanom roku nismo mogli iskoristiti. Sada tih podataka nema. Osim podataka o opozivu sredstava zbog nepravilnosti, no nema podataka što je učinjeno da se opozivi smanje na konkretnim primjerima. Zanima me radi li se o nečemu što bi pomoglo korisnicima u komponenti V, dakle ruralni razvoj, da se prevlada problem nepostojanja avansnog plaćanja. Jer taj isti problem doći će i u Fondu za ruralni razvoj. I još uvijek kako sam i par puta kad sam imao priliku govoriti o ovoj problematici ne mogu se ne načudit činjenici da Agencija za regionalni razvoj ne provodi Program regionalne konkurentnosti, dakle Program 3C. A razlog tome ne može biti nepostojanje potrebe zbog uspješne provedbe budući da je petina sredstava za taj program iz alokacije 2009. bila opozvana upravo u mandatu ove Vlade. I ostaje vidjeti što i kako će, na koji način provedbu dijeliti u strukturnim fondovima. Posljednji dio Izvješća referira se na nastavak priprema za korištenje EU fondova nakon stupanja u članstvo i u poglavlju jačanja administrativnih kapaciteta za upravljanje europskim fondovima. On govori o novim zapošljavanjima u državnoj službi. To je u redu ako će ti ljudi pomoći boljem povlačenju sredstava. Ali do sada u bespućima javne uprave mislim da se moglo naći ljudi koji su bili voljni za edukaciju, za nekakvo prekvalificiranje kako bi mogli raditi taj posao. Pa ne znam zašto Vlada sama podcjenjuje svoju javnu upravu i smatra da među postojećim kadrom nema onih koji bi mogli biti educirani za rad u europskim fondovima. A i sama Europska komisija kako je u prošlom Izvješću formulirano kaže da angažiranje dodatnog broja zaposlenika treba vršiti preko internih oglasa. Zaključio bih, dakle da je neprimjereno služiti se nekim podacima kako bi se prikazao tobožnji veliki uspjeh ali time samo stvaramo paradoks. Jer ako je sve što smo učinili fantastično, postavlja se jednostavno pitanje a gdje su rezultati? Već je naporno slušati kako su za izostanak krive prethodne Vlade, ove i one. Ono što je bitno, potrebno je samo izvući samo što više novaca iz fondova jer su oni ionako pozicionirani u sedmogodišnjem razdoblju. Dakle, razdoblje koje prelazi mandat pojedine Vlade. A ono što ćemo moći vidjeti kao rezultat kako sam na početku rekao doći će negdje 2018. i tad ćemo točno vidjeti koji su rezultati predpristupnih programa i koje su to vlade koje su od 2007. do 2013. te rezultate i učinile. I ja bih se još osvrnuo premda to nije predmet ovog Izvješća, neke aktualnosti. Dakle, u javnosti se sad zna kroz medije, dakle da pitanje akreditacije vezano za Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova usprkos netransparentnosti da jednostavno ta akreditacija nije dodijeljena, odnosno ne postoji. Moje pitanje još uvijek je zašto je do toga došlo. Da je situacija složena, da je softver težak to baš ne odgovara. To je opet zamagljivanje. I postavlja se pitanje što je uopće sa operativnim programima 2014./2020. Oni su trebali kako znam i kako je najavljeno biti izrađeni u siječnju ove godine i uopće što će se dogoditi sa sredstvima koja nisu povučena. To što ćemo ih bez obzira na kašnjenje moći povući mislim da ne opravdava činjenicu da nam ta sredstva potrebna jesu sada, odnosno jučer i da će to imati posljedice upravo upravo za gospodarstvo koje je ionako u situaciji kakvoj je. Mislim da ne treba previše govoriti o tome da bi se to moglo nazvati na žalost nesposobnošću ili nesnalaženjem nekako blaže rečeno Vlade odnosno resornog ministarstva (SDP)** Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Pa kolega Milas, vi ste spominjali u svojoj raspravi da je sve fantastično, a upitali ste se i gdje su rezultati. I zaista ova priča o fondovima jest komplicirana priča u kojoj vješti političari kao što je ministar Grčić mogu obmanjivati javnost i tome svjedoči i ovo Izvješće, ali i mnoge izjave koje nas ovih dana salijeću sa svih strana. ako je toliko uspješnosti kako onda takav ministar može utvrditi da smo mi u plusu svega 6 milijuna u odnosu na ono što smo platili. To je vrlo jednostavno objasniti onda. Jer ako uspješno ugovaraš u tim silnim postotcima ili je netko prije nešto bolje radio ili ti nisi napravio ono što si trebao. Jer ovih dana nas pogađa i priča o ovoj tzv. softver blamaži. 150 milijuna eura najavljuje se već nekoliko mjeseci, evo samo što nije uplaćeno. Nije uplaćeno. I sad čujemo, sad će biti evo drugi mjesec, treći mjesec jer netko nije bio sposoban dvije godine složiti tu priču iako je već priprema bila davno napravljena. I još jedan dio, a odnosi se na sam način razmišljanja o fondovima. Ovdje se predstavlja nekoliko projekata, velikih projekata. To su sustavi odvodnje, sustavi zbrinjavanja otpada, ne znam jedan dio željeznica i to je sve što ćemo mi raditi u ovoj Republici Hrvatskoj. Što je sa onih 500 lokalnih samouprava koje nema šanse da dođu do bilo kakvog sredstva ili pomoći tog ministarstva? Hoćemo li sve skoncentrirati ponovno po nekakvoj strategiji ove Vlade u velike gradove da bi svi živjeli u velikim gradovima. To je jedna osnovna priča. Ti mali ne mogu ništa. I čudimo se onda što takvo ministarstvo o istima ne želi brinuti. Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine Boriću, da slažem se. Ja sam upravo par riječi i rekao o tome. Dakle, uopće problem ovog područja, ove problematike dakle vezano za europske fondove nije jednostavno dovoljno poznat javnosti, ja mislim i nama samima. Tako da mogućnost uvjetno rečeno manipuliranja podacima je jednostavna. Ona postoji i na žalost ona se koristi. Dakle, na primjer na web stranici ministarstva kaže se da je u mandatu ove Vlade ubrzana realizacija projekata, tako da je u dvije godine isplaćeno izvođačima radova 238 milijuna eura dok je ranijih 5 isplaćeno samo 127. Dakle, realizacije je 187% Dakle, to je toliko nelogičan neadekvatan pokazatelj jer da bi nešto bilo uplaćeno trebalo je biti i predviđeno nekakvim programom, trebalo je nešto prije toga napraviti, neku proceduru ugovora itd. i većina tih faza je bila određena. Dakle, bilo bi korektno i pošteno da se cijela priča ispriča onako kako je jer velim sve ono što će doći i što će biti evidentno bit će negdje 2018.a to je znači za 2007., 2013.i onda će se moć vidjet tko šta, koliko je napravio, ja se nadam da će se napravit što više toga za dobrobit Hrvatske. Hvala lijepa. poštovani kolega u svom izlaganju ste osvrnuli dakle na radi i ove i prošle ove Vlade i izvesti tvrdnju dakle da je ova Vlada u načelu neuspješna u privlačenju Ali mislim ovdje su brojke egzaktne. Brojke pokazuju. Dakle, kad govorimo onda o tome, kad ste pokrenuli tu temu, bivša je Vlada zbog nedovoljne spremnosti, zbog sporosti iznovčila 2008.godinu dakle za ona sredstava koja su nam bila na raspolaganju morala vratiti čak 40 milijuna eura. Izgubljeno je 25 milijuna eura čitave lokacija za IPARD program. 2011.također je moralo biti vraćeno 40 milijuna eura a 2012.taj povrat sredstava je smanjen na 15 milijuna eura a u 2013.je sveden na ispod pet milijuna eura. Dakle, kad gledamo taj element povrata sredstava kao jedan od ona tri elementa u kojima se mjeri uspješnost privlačenja tih sredstava jasan je napredak. I naravno osvrćite se opet na ovu medijski prezentiranu priču oko gubitka sredstava koja bi nam trebala biti dostavljena, da da su ta sredstva dakle izgubljena zbog nedostataka o kreditaciji. Treba jasno reći da ta sredstva nisu izgubljena, ni jedan euro neće biti izgubljen, sustav je koliko vidimo i koliko smo informirani je spreman, radi se sad dakle o čistoj provjeri tog sustava i mislim da je samo pitanje tjedana kada će ta sredstva od tih 150 milijuna eura biti doznačena. A kada govorite o ovoj medijskoj priči oko tih fondova gdje je sad i ministarstvo istina i vrlo prisutno u medijima, ministarstvo je ubiti bilo prisiljeno jer se iz oporbe su se plasirali pa rekao bih čak i demagoške priče o katastrofi, o potpunom gubitku sredstava kao da je postoji netko, nadam se me vara taj dojam iz oporbe da se izgube ta sredstva da bi onda mogli likovati. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Pandek, ovo je opet pokušaj obmanjivanja. Ne govorim da vi to radite svjesno. Vi čitate ono što vam je napisano, međutim, ono što je činjenica to da kreditacije nema, avansa nema. Ja mislim da nije dovoljno reći, mi ćemo ta sredstva dobiti, ona nisu izgubljena itd. Ta sredstva su nam potrebna danas, dapače jučer jer nije isto da li ćemo ih dobiti danas, za tjedan dana ili da li ćemo dobiti za šest mjeseci. Ovako kako ste vi rekli to će biti za par tjedana, tako se stalno govori. Operativni programi najavljeni su da će biti u siječnju, najavljeni da će biti Zadar, pa onda u srpnju, pa kad će biti? što ćemo već imati jedno konkretno? Ima li uopće Vlada nekakve konkretne pokazatelje točno kad će se što događati a prije toga, prije ove Vlade je bila isto neka Vlada koja je nešto radila i koja je pripremila cijelu konstrukciju. Vi ste ušli odnosno ne volim inače tako govoriti ali netko je ušao na jedan pripremljen teren kojeg je trebalo dograđivati, oplemenjivati i graditi. Nažalost reći ću samo vidi se tu da je veliko nesnalaženje i da jednostavno ne ide to onako kako bi trebalo ići. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** Kolega Milas, da u ovom dokumentu uz ove sve podatke stoji i koliki je proces početka do trenutka kad se dobiju novci, onda vjerojatno većina ovih rasprava i prepucavanje ne bi postojalo. Zašto se bježi od te činjenice, zašto se to ne želi prikazati? Pa to se obično zove ne kritička i ne argumentirana optužba nekog drugog jer kad bi to stavio unutra onda ne bi mogao više pričat priču da ti je netko nešto ostavilo il ti netko nešto nije ostavio. Druga stvar, u svim članicama EU imate jedan postotak projekata gdje se novci ne koriste na adekvatan način. Međutim, ima nešto drugo. Zašto su neki ljudi u samom čelu ministarstva izrotirani koji su itekako dobro školovani za određena znanja i sjajno su radili neke poslove, prebačeni su na druge poslove o kojima pojma nemaju, a na ove poslove su dovedeni ljudi koja pojma nemaju. I tu je nastao jedan vakuum od nekoliko mjeseci koji se naprosto ne može nadoknaditi i to je činjenica i od toga se ne može pobjeći a ono što je ključno tko je u ovom trenutku najveći investitor? Jedinice lokalne samouprave, ne mogu sve jedinice lokalne samouprave imati same kapacitete, njima treba naprosto napraviti sustav za izobrazbu i čelnika i ljudi koji će operativno raditi taj posao i ako to ne napravimo Vlada je prekinula jednu koordinaciju koja je bila a vodili su je ministar financija i ministar regionalnog razvoja. Jedan je bio zadužen za izgradnju administrativnih kapaciteta a drugi je bio zadužen za koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave upravo za pripremu ovih silnih projekata i ako Vlada ne preuzme takvu ulogu mi nećemo imati postotak ulaganja. I možemo optuživati koliko god hoćemo jedinice lokalne samouprave. Vlada tu treba biti naprosto netko tko dirigira tempo i koji usmjerava kud treba ići. Bez toga nećemo imati rezultate. Bez toga nam se događa ovo što nam se događa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker, slažem se s vama. Ja sam u svom izlaganju govorio o tome da mi nije jasno i siguran sam da u javnoj upravi postoje ljudi koji bi se mogli baviti pitanjima povlačenja sredstava i uopće o europskim fondovima ali mi nije jasno zbog čega se to ne događa. A vi ste u pravu. Nitko ne počinje priču ispočetka. Dakle, da bi se nešto moglo isplaćivati, da bi nešto se moglo uplaćivati moralo je biti predviđeno nekakvim prethodnim programima, kažem neka procedura, odabir ugovora, nešto se jednostavno moralo raditi, neke faza su se morale realizirati. I kad bi se pošteno, dakle pristupilo izvješćivanju i priči o europskim fondovima, onda bi vidjeli da to je jedna priča iz koje će jedna Vlada nasljeđivati drugu i kojoj to mora biti kontinuitet, a ne priča tko je što učinio u odnosu na onoga prije ili onoga tko će doći, jednostavno tako priča neće dobiti svoj dobar kraj, odnosno rezultat koji bi trebao proizaći. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Gospodine Milas, vi ste u ime kluba HDZ-a, dakle vas naprosto brojke iz ovog izvješća demantiraju i ja ću samo pročitati neke. Naime, stopa ugovorenih HIPA sredstava na kraju 2011. godine iznosila je 37,8%, na polovici 2012. godine iznosila je 50,2%, a na kraju 2012. godine 59,11%, dok je u lipnju ove godine iznosila 62,94%. Mislim da se moramo držati izvješća, a ne brojke napamet govoriti. da je HDZ utrošio energije koliko sada troši gospođa Maletić u obilaženju Hrvatske, mislim da bi uspjeli povući preko 100%, preko 100%. Odgovor na repliku Zvonko Milas. tko govori paušalno, odnosno tko govori kroz brojke upravo govori o izvješćima. Dakle, vi ste u pravu, 62%, skoro 63 u odnosu, ako ćemo već govoriti u odnosima na 59 i nešto, manje od 4% uvećanje za pola godine. Pa recite mi vi egzaktno o znanosti koja se zove matematika, kako je onda moguće za dvije godine da se to poveća za 187%, ako pola godišnje je bilo manje od 4%? Hvala lijepo. Ante (HDZ)** Kolega Milas, slažem se s vašom raspravom da sigurno smo mogli povući ogromna sredstva, da … ono što je kazao kolega Šuker nismo sve one koji su nešto znali kako uzeti novce iz europskih fondova potjerali na ulicu i doveli neke druge, međutim to je problem ove Vlade i ja ću samo kazati jedan podatak. Hrvatska je nažalost 3. u EU po nezaposlenosti mladih ljudi iza Španjolske i Grčke. Postoji jedan fond gdje je Hrvatska dobila u ove dvije godine, treba dobiti normalno u koliko aplicira išta, 60 milijuna eura. Do prošlog tjedna ništa nije aplicirano iz tog fonda i ono što ste kazali nama treba danas, ja ne vjerujem da će ta sredstva biti izgubljena kroz sljedeće dvije godine, ali nama treba danas da zaposlimo te mlade ljude. A dobro je kazao Šuker mom kolegi Klarinu, e moj Ivane, da je gospođa Maletić na tom radnom mjestu, onda sigurno ne da bi bila povučena, nego sigurno bi bila povučena, 100%. Međutim, ponovit ću iz početka sve ono što je valjalo, to ste potjerali i nažalost ova Vlada ni za što nije kriva, za sve novce koje nismo dobili izgleda da je ipak najkrivlji softver, a ne Vlada. Hvala. Uključite se, molim vas./ … Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Kulušić, pa evo to su sve velim činjenice odnosno situacije do kojih zbog svega ovog dolazi. Ne želim ići više na neki način potpirivat niske strasti, ja ću samo reći, dakle da je ovo upravo proces koji ima svoj kontinuitet i da svi u njega moraju ući s onim najboljim što imaju, odnosno ono najbolje što već je unutra, to se ne smije dirati jer ne postoje ovi i oni, vaši i naši. Postoji Hrvatska, postoji hrvatski narod, naše gospodarstvo koje je u krizi i treba učiniti sve da ono polako ili ako Bog da i brže izađe iz toga, a to možemo jedino kontinuiranim radom. Velim, bez obzira tko će sutra voditi Hrvatsku ovako, dakle što je učinjeno onda, zašto nije, govoriti o lošim stranama jednih, drugih, neće nas nigdje dovesti. Hvala Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče, poštovani pomoćniče ministra Regionalnog razvoja i europskih fondova, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a podržat ćemo ovo izvješće. I izvješće je dobro strukturirano, ono što smo čuli u dosadašnjim raspravama da je dosta složeno, komplicirano, da je puno brojeva, da je teško analizirati, dobrim dijelom pokazuje i nepoznavanje materije pa onda sve kritike kada idu u tom smjeru, jasno ukazuju kada nešto ne razumije, najlakše je kritizirati, poštovani kolege. Ono što isto mogu reći uspješnost ili neuspješnost, ova Vlada odmah kada je došla i sjela na Banske dvore, morala je vratiti 40 milijuna eura IPA programa zbog neiskorištenih programa koje je imala prošla Vlada za prethodno razdoblje. To se nama nije dogodilo i vjerujem da se neće dogoditi. kad se malo uđe dublje, sistematičnije u analitiku ovog izvješća onda ćemo jasno vidjeti da je dinamika i ugovaranja i plaćanja, ne samo ovih 6 mjeseci izvještajnih, jača, dinamičnija nego što je do tada bila i to ove brojke jasno govore. Slažem se isto tako da ćemo 2018. moći povlačiti crtu i točno znati koliko je povućeno kada pa i od koje Vlade. Također nije dvojbeno i to jasno piše da podaci o ugovaranju prve komponente nacionalnog programa IPA i za lokacija za godine 2007., 2008., 2009. godinu, za koju ugovaranje nije završeno ukazuju na ostvarenje visokih stopa ugovornosti koje su redovito iznad 90% dodijeljenih sredstava. Dakle možemo već govoriti i zaključivati po određenim predpristupnim odnosno programima IPA-e gdje smo, što je dio zasluge i prošle vlade i ove Vlade. I pretpostavljam da hrvatsku javnost i hrvatske građane i one koji plaćaju sve nas i ovu Vladu da povuku sredstva iz EU fondova što predpristupnih i ovih što sada pripremamo kroz strukturne instrumente, da im kažemo da smo iskoristili onu mogućnosti koja se zove bespovratna sredstva koja koristimo po svim komponentama u visokom stupnju uspoređujući sa drugim zemljama EU što kroz predpristupne fondove što kroz ove strukturne instrumente koji nas očekuju kao ravnopravnu članicu i da im kažemo da smo za ovu komponentu IPA-e I iznad 90% dodijeljenih sredstava. Isto tako kada dođemo u situaciju isplate ovih ugovorenih sredstava da ne bude grešaka i nepravilnosti da moramo vraćati sredstva, a i da to bude onda pokazatelj uspješnosti same ne ministarstva i Vlade nego hrvatske administracije, uključujući naravno i lokalnu samoupravu. Ovdje se jasno iščitava u kojoj je fazi komponenta II programa IPA koja se kreće od 87 do nešto manje 100% ugovorenosti. Prema tome kada govorimo o uspješnosti onda imamo točnu mogućnost povlačenja i koliko smo toga ugovorili, a nakon toga i realizirali nakon što se svi projekti riješe. Komponenta III programa IPA bilježi porast ugovaranja od 50 milijuna eura i manje od četvrtine ukupno ugovorenih sredstava. Ali to je još period koji možemo ugovarati, on je još u tijeku i vidimo da se i prošle i ove godine ta ugovaranja po predpristupnim fondovima intenzivirala. Tako da pokušaji da se kaže kako ova Vlada radi lošije nego ona prijašnja pa da se to izvlači iz određenih postotaka i dokumenta nije točno. Jasno se vidi da je ona dinamizirala i opet ponavljam nitko ne kaže da vi niste ugovarali i pripremali. Pitanje je naravno tko je dinamizirao, tko je napravio bolje i to će se sve vidjeti iz podataka. Ali ono što je ključno za sve nas ovdje, to je da li smo mi postigli visoku iskoristivost u odnosu na druge europske zemlje i da li smo mi uspjeli taj segment i realizirati. Sigurno da je bitno kako se pripremamo i nije nedvosmisleno i jasno je i u izvješću naznačeno šta smo radili u pripremi projekata odnosno u pripremi za strukturne instrumente ulaskom u EU jer se radi paralelno na dva kolosijeka sasvim jasno. I dalje se rade ugovori za predpristupne projekte i rade se pripreme što operativnog programa, a što je najvažnije U onom trenutku kada se stvore uvjeti uključujući i softver da možemo povlačiti sredstava iz strukturnih fondova, kohezijskih, ruralnog, poljoprivreda, ribarstava bitno je da imamo gotove projekte da možemo ići odmah u natječaj što od Europske komisije što od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova i da što prije možemo povlačiti sredstva jel ta sredstva nisu izgubljena zato što se u ovom trenutku ne povlače i ona se tehnički nisu ni mogla povući. Zato i postoje mogućnosti kao što je bilo i kod predpristupnih programa da imate mogućnost ugovaranja tijekom godine za 2014. Itd. da mi te stvari realiziramo i da unaprijedimo i gospodarski razvoj, a posebno ujednačeni razvoj u RH. Dakle to su ključne poruke po nama iz HNS-a u ovom izvješću korištenja predpristupnih programa pomoći. Znači imamo bolje prolazno vrijeme u realizaciji i ugovaranju nego prethodna vlada prema ovim papirima, imamo dobru pripremu sa teškoćama, ali dobru pripremu da možemo sve ono što smo planirali kod strukturnih instrumenata realizirati i to je ono što želimo poručiti i hrvatskim građanima. Hvala lijepo.

kritika vladi nije išla u smislu nadmetanja tko je bolji, tko je veći, tko je više napravio nego upravo suprotno. Išla je upravo u smislu prestanka takve priče. Dakle rezultati jedne Vlade konkretno ove, nažalost usko su vezani ili na sreću s učinkom onoga što je radila prethodna. Ona koja dođe isto će biti vezana s učinkom odnosno radom ove Vlade. A o tome da je dinamika brža ili dinamičnija ili već što, upravo demantiraju, ja sam to i pročitao nekakve rečenice gdje kaže, evo još ću jednom pročitati, dakle "u nizu usporednih podataka, statusa itd. zbog povećanja usporedni podaci prikazuju prividno smanjenje dinamike". Što to znači prividno? Znači da je vrlo teško dokazati uopće kakvi su podaci bili odnosno vrlo ih je teško uspoređivati. I mislim da oni ne trebaju biti prikazivani na ovaj način, da li je netko postigao bolji rezultat za 180, 200% ili 300 jer velim njegov rezultat ovisi o radu nekoga tko je bio prije. Isto tako netko tko će doći poslije njegov rad i rezultat ovisit će o tome što se danas događa. Hvala lijepo. Poštovani kolega, možda mi govorimo slično ali na različite načine. To tako obično biva kad govori pozicija i opozicija u Hrvatskom saboru. A ako je recimo samo za komponentu 3 programa IPA od 31. prosinca 2012. ukupno ugovoreno 168,24 milijuna eura, a na kraju ovog izvještajnog razdoblja, znači 6 mjeseci kasnije 30. lipnja 2013. 217 milijuna eura što je 40,72 milijuna eura više u 6 mjeseci ili 23% ukupno ugovorenih sredstava. Ja ne mogu reći da to nije povećanje dinamike, brojke su egzaktne npr. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega, mi danas ovdje govorimo o izvješću prvih 6 mjeseci 2013., znači još nismo ušli u Europsku uniju i to moramo objasniti hrvatskim građanima. A mi iz oporbenih redova upozoravamo na drugih 6 mjeseci i što se dešava trenutačno i tu upozoravamo na probleme koji se pojavljuju i govorimo da nas u tom segmentu netko obmanjuje. A što se tiče ovih prvih 6 mjeseci, da bi se nešto potpisalo nekada je trebalo biti i prijavljeno, nekada je trebalo napraviti određenu pripremu da bi došlo do samog ugovaranja. Ako ste zaista vi sve to odradili u te dvije godine onda bivša Vlada nema nikakve u tome zasluge, a ja tvrdim da to nije tako. Mnogo toga se na vrijeme alociralo, pripremljeni su projekti i moglo se više ugovoriti. ovog dijela gdje ste rekli 40 milijuna je moralo biti vraćeno, … su pravila bila drugačija nego kasnije kad ste vi preuzeli to, kada se dozvolilo da se i od viška novca koji je ušteđen na određenim projektima moglo ugovarati nove projekte. U jednom vremenu to nije bilo dozvoljeno i to vi dobro znate. Ali nas više muči ovaj drugi segment gdje nas se obmanjuje da ova blamaža sa softverom nije šteta za Hrvatsku, a znamo da se Ministarstvo financija u veljači zadužilo kratkoročno na 3 mjeseca za 200 milijuna eura, a istovremeno smo zbog tog softvera propustili imati davno obećanu i mogli smo dobiti 150 milijuna eura ili milijardu kuna. Zbog toga upozoravamo da je vrijeme da se ovo ministarstvo pokrene, a ne da izgleda ovako da radi kao na baterije. Poštovani kolega, možda hrvatska javnost pomisli da bi mi povlačenjem sredstava iz europskih fondova punili proračun i pokrivali deficit po ovoj vašoj raspravi. Dakle to su namjenska sredstva za određene projekte koji će se prijavit, a ne može se po tom pitanju zatvarat deficit koji može biti za plaćanje određenih mirovina ili itd., itd. Prema tome, 40 milijuna eura sasvim je jasno, vi ste rekli mi smo to morali vratiti jer nije povučeno i tu dalje nema rasprave. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Predstavnici Vlade. Pa kolega Gjurkoviću, puno puta ste govorili ona Vlada, ova Vlada. Zna se da je ovo izvješće za prvih 6 mjeseci 2013. i zna se koja je to Vlada. Međutim, svima nama tu bez obzira na stranačku pripadnost vjerujem da je, ne samo da bi trebao biti nego vjerujem da je osnovni cilj povući što više sredstava, što više bespovratnih sredstava. I zato bi bilo bolje da smo danas ovu raspravu više temeljili i posvetili onoj zadnjoj rečenici u ovom izvješću, a to kaže pravovremeno dijagnosticirati manjkavosti koje nepovoljno utječu na iskorištenost raspoloživih sredstava. Svi mi od lokalne samouprave do Vlade dajemo napore, ulažemo jako puno kako bi dobili ta bespovratna sredstva. Na kraju se proziva Vlada, ministar i čelnici jedinica lokalne samouprave, a npr. u slučaju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Vodice … zakazali su konzultanti. Danas nitko nije spomenuo uopće konzultante. Npr. naš projekt je trebao biti kandidiran i financiran iz IPA pretpristupnog fonda, ali naše konzultante je iznenadio 1. srpnja 2013. tako da se sad još uvijek pripremamo da to ide iz ovog europskog fonda, znači ne pretpristupnog fonda i izgubili smo vrijeme.

i u sustavu i u sustavu unutar lokalne samouprave, jer svjesni smo činjenice da jedan dio konzultanata očito priča lijepe priče, a malo odrađuje za ono što je plaćen ili ugovoren i tu gubimo svi mi i tu je na Ministarstvu regionalnog razvoja koje koliko znam ima i na web stranicama točno određeno one konzultante koje oni preporučuju da se koriste za pripremu programa Europske unije koji su recimo to tako i licencirani i koji ne bi trebali biti oni koji će napraviti propuste da se ne iskoriste sredstva, odnosno da se projekti kvalitetno naprave. Isto tako svjesni smo činjenice da i u lokalnoj samoupravi imamo načelnika i gradonačelnika i župana naravno u regionalnoj koji su iznimno dobro prepoznali mogućnost povlačenja sredstava jer su to bespovratna sredstva, da unaprijede i dokažu svoju uspješnost i unaprijede rad u sredini u kojoj oni žive i vode i imamo našeg kolegu Škvarića koji je u Lepoglavi više od 14 projekata riješio Europske unije jer je shvatio još u ono vrijeme HDZ-ove vlasti da se ne može oslonit jer je tamo dijeljen novac po stranačkom pristupu pa je on lijepo okrenuo se europskim projektima i unaprijedio ne samo proračun nego i život. Ima gradonačelnika i načelnika koji apsolutno ne žele, ne razmišljaju i tome ne pristupaju i nemojmo očekivat da će Vlada svojim dekretom, može autoritetom nekome naredit da pripremi, da organizira nešto što je za dobrobit građana. To je demokracija nažalost u tom segmentu gdje načelnici i gradonačelnici prema svojim biračima nisu dovoljno odgovorni, ali oni su ih birali i njima odgovaraju. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, pa već puno puta smo upozoravali da ste se pripremali za vlast punih 8 godina i da ste naprosto trebali znati o čemu se radi. HDZ-ova Vlada vas je dovela pred vrata i otvorila vam vrata Europske unije, a vi ste se onda naprosto ne snalazili, niste znali i jednostavno nije vas možda čak bila niti briga. Pa vidite, kratko rečeno. Onaj tko zna, zna. Onaj tko ne zna taj vječno optužuje nekoga drugoga i netko mu je drugi kriv. A ja ću vas sad upozoriti na još jedan problem koji će sigurno biti u nekom izvješću a radi se o sredstvima ruralnog razvoja. Vidite kolega, trebalo je još u studenom 2013. godine mijenjati Zakon o potporama i tada bi se te mjere mogle koristiti. I tako bi se dobila i zakonska osnova za mogućnost financiranja iz Fonda za ruralni razvoj i to Europskom unijom 85%, a proračun Republike Hrvatske 15%. I što se sad dešava zbog tog istog neznanja, nebrige ili ne znam čega. Tek sada se pristupa žurnoj izradi izmjena ovog Zakona o potporama, a sva plaćanja za mjere ruralnog razvoja Republika Hrvatska izdvojit će iz državnog proračuna. Moje pitanje će biti vama kad budete ponovo se branili da je kriva HDZ-ova vlast, a i što će gospodin Linić reći. Kako će? Tako da umjesto 42 milijuna kuna što je 15% kolega. Republika Hrvatska sada će iz državnog proračuna morati uzeti ove godine 280 milijuna kuna gotovo kojih kojih uopće nema u proračunu. Što ćete? Ponovo uzimati radnicima, poljoprivrednicima. Što ćete napraviti? Koga ćete sad optužiti? **Zgrebec, Dragica dobro, ono što ste vi uzimali to mi ne možemo stići nikako. Ali u mojoj raspravi mislim da je bilo jasno neovisno o naknadnim replikama da sam rekao da je HDZ-ova Vlada odradila svoj dio posla za IPA komponente najviše predpristupne fondove, da smo mi dinamizirali taj posao i sad smo se uhvatili oko toga jesmo li mi dinamizirali ili smo mi to usporili. Ali opet vam kažem jednu ključnu stvar. Ono što imamo rezultat 2007., 2008., 2009. IPA komponenti da je ona ugovorena jer je na kraju, jer je završila dogovorena sa 90 postotnim iznosom dijelom vašom zaslugom, dijelom ili mi možemo reći većim dijelom našom zaslugom. I to je bitno za građane Republike Hrvatske da znaju da su Vlade ugovorile 90% za nešto što je završilo, što je mjerljivo, a ovo ćemo vidjeti kako je kolega rekao negdje 2008. nekad i prije osamnaeste, nekad i prije zavisno o IPA programima. I to je u biti ključna i poruka što je moja bila u ime kluba HNS-a. Marin (SDP)** Hvala. Kao što je rekla kolegica Sumrak tko zna, zna, tko ne zna, ne zna. Evo podataka. Da budem kratak. Kolega Gjurković puno se ovdje govori o podacima. HDZ u periodu 2008./2011. 247 milijuna eura, isplatio njihova Vlada 127 milijuna eura. Koaliciona Vlada na čelu sa SDP-om kumulativno 2014. godina ugovorili 565 milijuna eura, isplatili 374 milijuna eura. Razlika dakle što je to što je koalicija ne računajući kumulativno dakle, šta je koalicija ugovorila i isplatila u odnosu na četiri godine truda HDZ-ove Vlade koja je uspjela u četiri godine ugovoriti 247 milijuna eura. Koaliciona Vlada u 2 godine ugovorila 318 milijuna eura. Za razliku što je HDZ-ova Vlada u četiri godine isplatila 127 milijuna eura koaliciona Vlada na čelu sa SDP-om isplatila 247 milijuna eura. Šta bi se reklo tko zna, zna, tko ne zna, ne zna. vi ste izvukli naravno iz ovoga Izvješća one ključne brojeve kad raspravljamo o realizaciji bivše i sadašnje Vlade. I nadovezujem se na neke rasprave koje su rekle da ovdje ima puno brojeva, tablica, da je to nejasno, teško usporedivo. Međutim, ovo o čemu ste vi govorili jasno je i naglašeno i izvučeno i pokazuje da ona dinamika o kojoj sam govorio ove Vlade i kod ugovaranja i povlačenja sredstava je puno veća nego što je bila prethodne. Ali naše je zadovoljstvo da ta sredstva su i sjela na one račune na koje su trebale da bi se projekti realizirali, ali i ukazuje da ćemo biti uspješni i u strukturnim instrumentima. Dujomir Marasović, replika. dobro. Tu se spominjala demagogija. Sad Marin Jurjević kaže tko zna, zna, tko ne zna, ne zna. Ova Vlada ne zna. Ja ne znam tko zna, ali siguran sam da ova Vlada ne zna vodit državu onako kako treba. Dakle, jedan četverogodišnji mandat ako uspoređujemo bivšu Vladu devetu i desetu godinu, odnosno desetu i jedanaestu, a sad jedanaestu i dvanaestu. Svaki gradonačelnik, svaka Vlada u četverogodišnjem mandatu prve dvije godine projektira, a onda sljedeće dvije godine, zadnje dvije godine mandata realizira. Gjurkoviću, ona Vlada prethodno je dočekala, pravila projekata, nešto povukla, dobro povukla i ostavila vama projekte. Vi ste trebali samo nadograditi te projekte i nove donijeti. Trebali ste povući 100% To što To što ste nešto bolji 4% od prethodne Vlade to je znak da ne valjate jer ste trebali povući 100% ali nemojmo govoriti o tome, ajmo govoriti o sada da li ćemo mi kroz godinu dana povući milijardu kuna eura. Pozivate se na Grčića, to je pisac futurističkih filmova. Pa Jules Verne je pogodio kako će biti na mjesecu unaprijed 100, 200 godina. A on ne zna pogodit što će biti za godinu dana, dvije. Kaže da će pad BDP-a biti ovo a ono, ono. Kome mi vjerujemo? Pa tko njemu šta više vjeruje, da se na njega poziva. Treba povući milijardu eura ako je ne povučemo onda ćemo biti svi na šteti, a ja ne vjerujem da ćemo je povući. Eto to je nažalost je tako ali je istina. hvala. O ozbiljnoj temi bi ipak trebalo ozbiljno raspravljati. Odgovor na repliku Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, ja se uopće ne pozivam na potpredsjednika Vlade gospodina Grčića, čak nisam razumio šta ste mi rekli da se na koga se ja pozivam jer ja gospodina Grčića nisam uopće spomenuo u razgovoru, tako da u ovoj vašoj raspravi moram priznat ne znam što bih vam pametno odgovorio jer najčešće budimo iskreni, vi paušalno ocjenjujete pa kažete Vlada dvije godine priprema, pa onda realizira pa smo vam ostavili. S obzirom da ovdje govorimo o konkretnim i iznosima i projektima i ovdje se vidi jasno koje županije su povlačile ili gradovi više i točno se piše koji su projekti. Bilo bi dobro ako bi mi vi mogli reći točno koje ste vi nama projekte jasne, sa svim onom dokumentacijom ostavili a da mi to nismo realizirali. Ova Vlada je sve one projekte koji su eventualno postojali i bili u početnim fazama nastavila i dovršavala jer ova Vlada ne gleda projekte zato što su HDZ-ovi ili ne znam čiji, samo je problem što mi tih projekata nismo imali. Kolega Gjurkoviću, ukupni procesi realizacije pretpristupnih fondova traju po 6, 7 i 8 godina i doista je teško pratiti koja bi bila uspješnost pojedine administracije. Teoretski je to moguće. To se može napraviti, metodologija ali politički je to vrlo, vrlo komplicirano jer izjave, izvlačenje iz konteksta zapravo ne onemogućavaju takvu egzaktnu operaciju rezultata raznih administracija. Ali ostaje činjenica ovo što ste vi rekli da je u realizaciji u pogledu ugovaranja programa IPA I, II i III za 2007.godinu postotak otišao iznad 90% što govori naravno o uspješnosti i ove Vlade i boljem prolaznom vremenu, pri tome naravno kao što ste rekli, nitko ne osporava da je dio tih postupaka za početak i za vrijeme bivše Vlade pa u tom smislu i ta bivša Vlada ima neke stanovite zasluge ali ako nije moguću uspoređivati kao što kolege tvrde da nije moguće uspoređivati uspješnost jedne ili druge vlade i to nakon 4, 5 godine realizacije nekoga programa kako je onda moguće plasirati teze kako korištenje fondova Eu uvjetima članstva kako je Vlada neuspješna, kako se i time se uznemirava javnost, šalju se bombastične poruke. Dakle ako nije moguće vrednovati u petoj godini provedbe kako je moguće u prvoj godini provedbe da je Vlada neuspješna što HDZ radi zadnjih pola godina. Odgovor na repliku, Srđan Gjurković. i one mjerljive pokazatelje koji ipak ovdje pišu i nije nemoguće iz izbrisati ono što sam rekao u dinamizaciji realizacije ugovaranja projekata pretpristupnih fondova a ono što je najvažnije i pripremi projekata za povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova EU. Sama činjenica da njima nije palo na pamet a kamoli realizirat na dobrom putu kojem jesmo povlačenje i financiranje i sufinanciranje izgradnje Pelješkog mosta što je ova Vlada pripremila sa EU je nešto što pokazuje da razmišljanje i pristup ove Vlade dinamičniji, sistematičniji i u okvirima razmišljanja načina rada EU. A to znači koristiti sve maksimalne izvore i pripremiti kvalitetno i elaborirati projekte da bi bili financirani i realizirani. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, poštovani predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU poštovani gospodine Puljiz, kolegice i kolege. Preda nama je izvješće o korištenju pretpristupnih programa EU za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2013.godine. Znači do prije ulaska u EU. I slušajući dosadašnje rasprave u kojima je rečeno dosta toga onda možemo reći da li je Hrvatska bila uspješna ili neuspješna no to najbolje govore postoci. Gledajući razdoblje do 1.7. Hrvatska je imala manje mogućnosti povlačenja sredstava nego što je to nakon 1.7.jer sigurno da strukturni fondovi puno su veći projekti, puno značajniji i puno veće mogućnosti. prema tome postotak je bitan, koliko je povučeno sredstava u nekom razdoblju ali sigurno da sve nas će zanimati volumen povučenih sredstava ili uplaćena članarina u EU i povučena sredstva iz EU. Naime dolazim iz Osječko-baranjske županije koja je sigurno najuspješnija županija u RH po povučenim sredstvima, do sada realiziranih 300-tinjak projekata, tj. 226 provedenih, 74 u provedbi, povučeno je 137 milijuna 628 tisuća 452 eura i 74 centra. Također, jedan od prvih projekata s kojim se često i gospodin Grčić zna pohvaliti, projekat onaj "001" je projekat kolektora i pročišćivača voda u Osijeku težak 72 milijuna i 506 tisuća eura na kojem smo radili 3 godine. gledajući sve ove tablice koje imamo pred nama, onda možemo reći što se to dogodilo u prošlom periodu u kojemu je Hrvatska imala mogućnosti povlačiti sredstva iz pretpristupnih programa. Pa kad gledamo razdoblje o kojem gospodin Puljiz je maloprije govorio, to je 01. siječanj 2013. do 30. lipnja, od 804 milijuna eura ukupno dodijeljenih sredstava, ugovorena sredstva, znači za tih 6 mjeseci je 80,47 milijuna ili 11,19%. To je manje važno, puno je važnija ona tablica na sljedećoj strani, a odnosi se na ukupno dodijeljena sredstva IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja IPA sredstava, a govorimo o milijunima eura, znači od 804 milijuna eura ukupno ugovorena sredstva su 506 milijuna eura, prema tome 62%, a sve skupa ukupno ugovoreno 58,32 tj. plaćeno. To je ona brojka koja je itekako važna o kojoj danas treba progovarati, tko je to zakazao u prošlom vremenu pa nismo povukli svih 100%, ali puno važnije za Hrvatsku je što to radimo danas, što to nismo napravili do danas i zašto nećemo povući sredstva u idućem razdoblju ponovo u iznosu 100%? Puno je toga o čemu se može danas govoriti, možda možemo govoriti o Zakonu o regionalnom razvoju koji je važan za RH i njenu decentralizaciju, ali svi znamo da Europa gleda projekte na regionalnoj razini, gleda i povezanost na regionalnoj razini i meni je drago da smo u Osječko-baranjskoj županiji 87 projekata radili sa Mađarskom, 28 sa Srbijom, posebno u prekograničnoj suradnji i tu su bitni projekti upravo kroz gradove prijatelja, ali imamo danas probleme o kojima treba progovoriti. To je da Hrvatska nema jasnu strategiju, a ona sigurno da je bitna za razdoblje 2014.- 2020. jer Hrvatska očekuje 8 milijardi i 25 milijuna eura u razdoblju od 2014. do 2020. To su sredstva iz strukturnih fondova koja za sad još uvijek nismo počeli povlačiti, danas se govori o akreditaciji, netko je danas govorio o softveru, ali ja procjenjujem da je problem i hardver. Mi u Osječko-baranjskoj županiji jesmo najviše sredstava povukli, ali pitanje je u Hrvatskoj ne samo softvera, nego i ljudi kojih imamo po terenu, da li su dovoljno educirani, da li su dovoljno spremni pripremiti projektnu ideju često sam, evo imao mogućnost radeći u jedinici lokalne uprave, slati ljude na edukaciju, a upravo sam ih slao na edukaciju kad imaju projektnu ideju da usavrše edukaciju, da imaju gotovi projekat, a onda čekamo natječaj, idemo u realizaciju projekta. ono što nam danas predstavlja problem, to je fiskalni kapaciteti jedinica lokalne uprave koje su iscrpljene. Pa mi smo govorili i o projektima u poljoprivredi jer naše je selo, naša poljoprivreda iscrpljena, kreditno prezadužena i nema snage sudjelovati, dati učešće u projektu. To je ono što će nam biti problem u strukturnim fondovima EU, isfinancirati učešće. Ja izražavam svoju zabrinutost u ime svih Osječana jer u projekciji proračuna za 2014. bilo je 91 milijuna i 100 tisuća kuna za projekat vodoopskrbe i odvodnje u gradu Osijeku, ja očekujem da se iznađu sredstva i kroz rebalans za taj važan projekat jer grad Osijek kao jedinica lokalne uprave neće imati snagu isfinancirati taj projekat koji je vrlo važan i težak 72 milijuna eura. Gledajući i provedbu projekata i programa, onda sigurno nailazimo na zapreke i u provođenjima natječaja, dužini natječaja, žalbenog roka i to je ono što se ne može dopustiti, da projekti EU čekaju, da stoje. Akreditacija nije napravljena, ali isto tako bitan je avans u projektu. Govorim da jedinice lokalne ili regionalne uprave neće imati snagu isfinancirati avans i tu će se nuditi EBRD i reći će Hrvatskoj Vladi Resorno ministarstvo, idite, rješavajte to s EBRD-om koji će dati skuplja sredstva nego pojedine komercijalne i poslovne banke u RH. Nije važno Nije važno da se samo rješavaju predfinanciranja kroz kredite, puno je bilo važnije podnijeti akreditaciju i da sredstva povlačimo upravo u ovom razdoblju direktno iz EU. Ono što je osjećaj moj na terenu, često razgovarajući s jedinicama lokalne i regionalne uprave, upravo da nemaju informacije na terenu. Vi jeste radili edukacije, ja vam čestitam pa čak i u jedinicama lokalne uprave gdje vam je možda došlo po 5 ljudi, ali važna je upravo ta promocija pojedinih projekata i prezentacija ljudima na terenu kada govorimo od poljoprivrednika do gospodarstvenika do svih onih koji imaju mogućnost zajednički sa jedinicama lokalne uprave realizirati pojedine projekte. Netko je rekao da su nam ovi IPA projekti, programi i ovo razdoblje bili trening. Bojim se da i ovo razdoblje od 01.07. pojedinci doživljaju kao trening, no ja vam želim reći utakmica je počela, ja bih rekao jedno poluvrijeme je već gotovo, prvih ovih 6 mjeseci u 2013 pa počelo je i drugo poluvrijeme u ovoj 2014.no reakcije su slabe, reakcije su spore. A prvo što i osnovno treba definirati strategiju. Ako nemamo u ovome strategiju, a poznato je često da progovaramo o strategiji u gospodarstvu, poljoprivredi, drugim segmentima života potrebno je prema tome definirati jasnu strategiju i jasna pravila što to želimo uzeti od EU i strukturnih fondova u idućem razdoblju, a želimo. Ne samo da nam Europa daje kao što piše u ovom izvješću za nuklearnu sigurnost, pa bitna je nuklearna sigurnost, bitno je napraviti i kanalizaciju, bitno je riješiti odlagališta posebno regionalna, ali ni tu nemamo strategiju. Danas nema ministra Zmajlovića, ali ni tu nemamo strategiju. Regionalna odlagališta su isto bitna. Ali ono što je puno važnije da li naš čovjek koji želi nešto proizvoditi i otvarati nova radna mjesta, da li taj može doći do sredstava, kako i kako mu se može pomoći. Ulaganje u infrastrukturu, dosta se govorilo o našim cestama, je kolega Marasović rekao one su čak i prekapacitirane u jednom dijelu, ali očekivali smo od HŽ-a da će u ovom razdoblju povući sredstva, no po mojim informacijama projekti još nisu gotovi, a EU po mojim informacijama i iz Bruxellesa sigurno da želi najviše sredstva usmjeriti upravo za tu namjenu. Upravo to je razlog da Hrvatska krene žešće u pripremu projekata jer ako ih ne pripremimo u ovom razdoblju onda ćemo sigurno platiti više članarine nego povući sredstava. Meni je drago da smo kao Osječko-baranjska županija prije nekoliko godina otvorili priču minskih karata Europe jel njih nije bilo jer Europa nije imala problema s minama. I sjećam se svih onih lobista koji su pomagali da bi se doista to dogodilo i ja im se zahvaljujem. Uspjeli smo granični pojas sa Mađarskom razminirati upravo kroz te projekte. Ali potrudimo se da taj uspješni projekat pretočimo i u neke druge dijelove da Hrvatska ima mogućnost i razminiranja posebno prostora koji nisu tretirani u prošlim godinama radi ekološke proizvodnje razminirati te prostore i da nam se pruži mogućnosti upravo razminiranja tih prostora. Kroz prekograničnu suradnju jedinice lokalne i regionalne uprave dosta su toga učinili sa partnerima i tu im sigurno treba čestitati. No isto tako vidljivo je po tome da mali broj jedinica lokalne i regionalne uprave u RH koji je povukao sredstva. Dva su razloga, jedno je što nemaju ljude, drugo je što nemaju novce. Prema tome razgovor oko objedinjavanja lokalnih uprava, regionalnih uprava, zajednički nastup u odnosu na EU sa zajedničkim problemima to mora biti imperativ u idućem razdoblju za svih 556 jedinica lokalne i regionalne uprave. Gledajući ovo izvješće mi u klubu HDSSB-a možemo reći da je korektno napisano i da je korektno pripremljeno, prema tome čestitamo na izvješću, ali bitan je sadržaj i ono što je problem danas, to je da nemamo strategiju, da nemamo akreditaciju i da ćemo se boriti, jako boriti da dosegnemo iznos eura koje uplaćujemo u EU u odnosu na ono što ćemo povući. Hvala lijepo. Sada ćemo prijeći na replike. Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Bubalo, vi ste dobro govorili, bili ste gradonačelnik, imate iskustva u provođenju, ugovaranju projekata, realizaciji projekata i s pravom ste upozorili na sve ono što nas sve tek čeka. Jer mi isto pokušavamo upozoriti na činjenicu da ovo što nam se govori i da je to svojevrsna obmana, a to pokazuju i brojke. Kada ministarstvo kaže da je na raspolaganju 300 milijuna kuna za izradu projekata, svi znamo kolika je vrijednost projekta u cijeloj investiciji negdje do 5% pa stavimo to u nekakve odnose. 300 milijuna može generirati nekakvih 6 milijardi kuna projekata iako mi tih 300 teško možemo naći u državnom proračunu. Sjećam se prošle godine ministarstvo je imalo 30-ak milijuna za projektnu dokumentaciju u rebalansu je skinuto mislim i više od 10 milijuna, znači nismo potrošili ni tih 30. A nama su na raspolaganju godišnje najmanje milijarda eura. Da bi mi to uspjeli realizirati svima je jasno koliko bi projekata trebali imati u pripremi, koliko bi država trebala podignuti iznos za pripremu projektne dokumentacije, a to bi trebalo značiti najmanje 700, 800 milijuna kuna pomoći svima da se može izvući u 7 godina ono što nam stoji na raspolaganju 50-ak milijardi kuna. da bi uzeli 50-ak milijardi kuna moramo imati najmanje dvostruko više projekata koji to mogu oplemeniti oplemeniti tj. koji to mogu na kraju i realizirati. I zbog toga ova naša raspravu u ovom smjeru. To što je to netko pretvorio u nekakvo nadmetanje, to je problem onih koji ne razumiju problematiku EU fondova. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Pa dobro je nadmetanje ali da se nadmeću jedinice lokalne i regionalne uprave tko će više povući sredstava. No fiskalni kapacitet je takav da neće uspijevati posebno u idućem vremenu, a to sigurno da resorno ministarstvo i hrvatska Vlada trebaju dati značajnija sredstva. Kada gledamo razdoblje 2014.-2020.ja sam rekao da će Hrvatska imati 8 milijardi i 25 milijuna eura na dispoziciji i siguran sam da to nećemo pomoći. No važna je priprema projekata. Bez pripreme projekata neće biti realizacije projekata. A vidite sami čak i kada dođe do ugovaranja da je bilo situacija gdje su se morala sredstva vratiti jer na adekvatan način nisu ugovoreni projekti, nisu provedeni natječaji po onim propisima EU, Europske komisije koji se zahtijevaju od Hrvatske, a to će nam sigurno biti i u idućem vremenu problem. No ono što se osjeća na terenu politika EU je ujednačen regionalni razvoj, ovdje se osjeća na terenu oni nerazvijeni da neće imati učešće u projektima ni u pripremanju projekata. Prema tome, treba jedan fond fond sredstava koji će pomoći posebno nerazvijenim regijama, jedinicama lokalne regionalne uprave da im se pruži mogućnost uopće da naprave projekt, a da ne kažemo onda da nominiraju i i daj Bože realiziraju ga i da pokušaju sustići posebno one razvijenije krajeve, a to mi najbolje u Slavoniji i Baranji osjećamo. Pa kolega, rekli ste puno je važnije buduće razdoblje. Ako znamo da nam je na raspolaganju od 2014., a svi znamo da je 2014. počela, do 2020. 8,5 milijardi eura. Znamo i to ste i vi naglasili, a i gospodin Boris se toga dotaknuo, da je za pripremu projekata potrebno oko 5% vrijednosti tih projekata, dakle oko 800 000 eura. Znamo koliko je bilo u prošlogodišnjem proračunu sredstava, nekih stotinjak milijuna kuna, čak niti one nisu potrošene u cjelokupnom iznosu. na vašu konstataciju da je puno važnije buduće razdoblje, što hoćemo očekivat u tom budućem razdoblju. I ono kad govorite o jedinicama lokalne samouprave, koliko jedinica lokalnih samouprava, a i vi ste bili čelnik jedinice lokalne samouprave, u ovoj situaciji, u situaciji krize, pada proračuna, mogu iz svojih proračuna sa sve većim nametima budući da su im prihodi sve više centralizirani, osigurava sredstava za pripremu projekata i kandidiranje. Dakle po meni glavne investicije Vlade Republike Hrvatske su trebale biti i u 2012. i u 2013. osiguravanje sredstava za pripremu projekata i to je trebao valjda biti strateški interes Republike Hrvatske. Sumnjam da će se ostvariti najava ministra Grčića da nam neće ostati niti jedan cent neiskorišten od osiguranih sredstava kad na ovakav način promišljamo o pripremi projekata. Hvala.

ali isto tako proračun vam je jasno izražavanje politike. Kad se donosio proračun za 2014. onda smo vidjeli snažan rast sredstava za Vladu Republike Hrvatske u iznosu 22%, ali ja bih više volio da smo izdvojili značajnija sredstva za poziciju izdvajanje za pomoć jedinicama lokalne i regionalne uprave, posebice sa onim slabijim koeficijentom ili ispod 75% razvijenosti To bi bio pomak, to bi bila jasna politika, a jedinice lokalne i regionalne uprave proračuni padaju, ne napuhuju se proračuni kao što je to slučaj za 2014. proračuna Republike Hrvatske. Pa evo imat ćemo vjerojatno ovih dana rebalans, nadam se da će u tom rebalansu se srezati ono što nije potrebno Republici Hrvatskoj, ali ovo učešće je ulaganje u budućnost i to je potrebno Republici Hrvatskoj. Tu bi se morala iznaći dodatna sredstva. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bubalo, vi ste ustvari na primjeru Osječko-baranjske županije iznošenjem podataka u vašoj raspravi stvorili jedan drugačiji dojam nego što je opći dojam u Republici Hrvatskoj po pitanju korištenja sredstava iz europskih fondova. Rekli ste da je Osječko-baranjska županija negdje preko 130 milijuna eura, mi se ste rekli, izvukla novaca iz europskih fondova, a dok je opći dojam u Hrvatskoj da je ustvari Hrvatska vrlo nisko, na vrlo niskoj razini iskorištavanja sredstava iz europskih fondova. Očigledno je da su jedinice lokalne, regionalne i područne samouprave odradile dobar dio posla u tom dijelu i snalazeći se ustvari same uspjele izvući znatna sredstva. Ali ja vjerujem da ste vi u tom dijelu i kao gradonačelnik Osijeka dakle prije vjerojatno imali značajnu potporu Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva kad ste uspjeli te projekte realizirati i ostvariti jer vjerojatno bi to bilo jako teško sada u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Mislim da izvješće koje je dato je sigurno korektno izvješće, ono je brojčano i tu nemamo što puno raspravljat, ali da nam nedostaje jedno pravilo igre, da nam nedostaje stvarno ono što vi govorite jedna prava strategija da točno znamo što trebamo raditi, to je točno, i da nema dovoljno koordinacije između te lokalne razine i državne razine i da nakon toga dolazi još do problema onog što ste i vi spominjali, a to su financijski kapaciteti i potencijali lokalne samouprave koja bi trebala ustvari dobrim dijelom izvući ta sredstva. To je sve točno ali kažem, nekako mi je ostalo u zraku visiti i zato sam se javio za repliku, ako ste toliko projekata osigurali, toliko novaca izvukli vjerojatno ste imali potporu resornog ministarstva u tom vremenu i Vlade Republike Hrvatske. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Hrg, pa i vi znate o jedinicama lokalne regionalne uprave da morate bit uporni i ustrajni da bi neki projekt realizirali. Nekad postoji politička volja, nekad ne, ali uvijek se nađe dobrih ljudi s kojima možete odraditi pojedini projekt. Pa evo ja ovim putem sigurno želim pohvaliti spremnost sustava koji se zove Hrvatske vode u odnosu na Europsku uniju, ne u odnosu na ovo što se danas događa na terenu i ove poplave nego u odnosu na Europsku uniju jer su bili dovoljno spremni, dovoljno osposobljeni da pruže i informacije, ali i svu tehničku pomoć kako bi došli do sredstava i tu ovaj projekt o kojem sam govorio 72 milijuna eura, projekt kolektora, pročiščivača itd., tu su sigurno značajnu ulogu imali. No kažem, to je stvar individualna jer kao što vidite pojedini sustavi kao što je HŽ s kojim niste mogli ništa odradit, a koji i danas nemaju projekte za realizaciju e onda je više problem u sustavu pa i u pojedinim ljudima koji nisu spremni. No svakako Hrvatska mora imati strategiju, mora imati koordinaciju, a jedinice lokalne regionalne uprave su iscrpljene i zato neće imati dovoljno kapaciteta i učešća za idući period. No, vratit ću se na vaš početak, a to je rekli ste da smo 130 milijuna eura privukli u Osječko-baranjsku županiju. Do sad je 137 milijuna 628 tisuća 452 eura i 74 centa. To je ono što je sjelo sredstava za pojedine projekte u 226 projekata, a tek sad dolaze ovi pravi projekti gdje će biti značajnija sredstva kao što sam spominjao ovaj od 72 milijuna eura. Prema tome, ne treba se prepucavati ovdje lijeva i desna strana tko je više povukao, nego bitan je samo postotak iskorištenja u pojedinom razdoblju. Ali sad nam se pruža puno više mogućnosti, a za te mogućnosti Hrvatska i jedinice lokalne (regionalne) uprave nisu spremne. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bubalo, ja sam suglasan sa vašom konstatacijom da nepostojanje strategije, odnosno jasnih pravila i uvjetuje obično rečeno ovakvu atmosferu oko svega što se tiče strukturnih fondova i uopće tog resora. Dakle, to je po meni jedan više paušalan pristup gdje možemo čak čuti predstavnika Vlade, izjave tipa kako razvijamo privatni konzultantski sektor za pomoć svim potencijalnim korisnicima EU fondova. Pa ja mislim da Vlada ne treba ništa razvijati već ona mora omogućiti uvjete da se nešto razvije. A ovakva izjava je čak indikativna obzirom da se govori o privatnom konzultantskom sektoru. I nije li čak i kontradiktorna stalnoj priči o javnoj upravi koja upravo mora služiti između ostalog i i kao pomoć potencijalnim korisnicima. I da ne kažem što je onda sa stalnim govorenjem o priči kako trebamo dodatna sredstva za zapošljavanje u javnoj upravi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku Krešimir Bubalo. Jedinice lokalne (regionalne) uprave, ali i pojedine agencije su prilično osposobljene i treba što više ljudi upravo gurati kroz te sustavu. Ali ono što je puno važnije, gledati gledati naše sposobne mlade ljude koji sjede na Zavodima za zapošljavanje i koji znaju čak i raditi projekte, uključivati ih da mogu koristiti plaću upravo kroz te projekte i programe. To je ono što smo radili u prošlom periodu i u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku. To treba biti imperativ, a ne da nam najbolji mozgovi odlaze u EU i tamo odjedanput dobivaju poslove a kod nas da ne mogu raditi na projektima i programima. A upravo to je razlog što se pokušava gurati neke privatne konzultante i neke privatne konzultantske tvrtke a smatram da to nije potrebno. Repliku će sada iznijeti poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bubalo, o tome koliko tko ozbiljno promišlja što će napraviti sutra, pustimo ova prepucavanja jučer se najbolje vidi kad pogledate proračun. I vi kad pogledate državni proračun onda ćete vidjeti da kroz one pozicije materijalnih troškova je sve okljaštreno. Isto tako, ako želite govoriti da se koriste sredstva za ravnomjerni regionalni razvoj onda su morali biti upućene i određene smjernice prema jedinicama lokalne samouprave što oni trebaju napraviti. I nikako kroz ovu raspravu se provlače nekakve priče oko toga je li to prihod ili to nije prihod proračuna. Sve što napravimo iz sredstava EU nećemo morati osigurati u vlastitim proračunima ili u proračunima izvanproračunskih korisnika, ali efekat toga kroz prihodovnu stranu proračuna će biti itekako snažan i velik i kroz porez na dohodak i kroz porez na dobit i kroz PDV. Prema tome, to je višestruka ekonomska korist, a vi o tome ovdje ne možete vidjeti niti jednu riječ. I ovu svoju repliku ću završiti sa onim sportskim rječnikom koji ste vi počeli. Dakle, do 1.7. je jedna ekipa se pripremala da uđe u utakmicu i da tu utakmicu odigra čim bolje. Međutim što se dogodilo? Kad je utakmica počela većina tih pripremljenih igrača je eliminirana, ostalo ih je nekoliko i na žalost naša ekipa igra utakmicu da mnogi ne znaju uopće kojim se sportom, koja je to utakmica, koja vrsta sporta. Pa to je najbolji primjer Pelješkog mosta i niz drugih projekata. Dakle, nije dobro reći što se do sad napravilo ništa ne valja, e sad ćemo mi napraviti nešto super. upravo zbog takvog ponašanja mi smo u situaciji u kakvoj jesmo, a uskoro ćemo imati rebalans državnog proračuna, pa da se ne bi prepucavala lijeva i desna strana sabornice. Svatko će imati priliku vidjeti koliko Vlada ozbiljno razmišlja i promišlja o fondovima EU. Jer ako laže koza, ne laže rog, tj. proračun koji će biti nama ovdje prezentiran. pa do danas. Ali za taj sport o kojem ste vi govorili potrebna je strategija. Hrvatska nema strategije, ali ono što je još važnije operativnih programa. Vi znate da se na razini regija donosili operativni programi, ali danas nema ni strategije, ni operativnih programa. Oni su bitni da bi se jasno znalo što se to želi u idućem vremenu. strukturni fondovi su naša šansa i naš izazov i zato je upravo bitna i regionalna politika i pokušaj ujednačavanja regionalnog razvoja i jasne smjernice. No isto tako govorili ste o deficitu. Deficit je hrvatski problem. No, taj problem neće riješiti fondovi, taj problem Hrvatska mora sama riješiti i to pod hitno. Nova replika i poštovani Ante Sanader. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče, pomoćniče ministra, kolega Bubalo. Apsolutno ovo što ste rekli je pogodak u sridu a potvrdilo je ovdje i rasprava svih bivših gradonačelnika, načelnika, ljudi koji su radili u lokalnoj upravi a vezano za financiranje projekata što je svakako jedan od najvećih problema u pripremi projekata. Jer jedinice lokalne samouprave, vidjeli smo prije desetak dana ovdje u Saboru kad je bilo na raspravi kapaciteti financijski jedinica lokalne samouprave koliki su i kakvi su i što mogu napraviti općine. Sigurno vrlo malo, a gradovi vidjeli smo po kapacitetima koliko mogu, a da ne kažem županije. Splitsko-dalmatinska županija je najveća hrvatska županija sa najvećim brojem stanovnika i s najvećim proračunom. Ima 190 milijuna izvornih sredstava. To su financijski kapaciteti i mogućnosti županije. I ako nemamo pomoć države onda sigurno da ništa nema od ovih europskih projekata i ono što ste rekli na kraju ja mislim da ste na to mislili kad ste rekli da jedinice lokalne i područne uprave nisu u stanju il da nisu spremne za to može za to može biti jedino iz tog razloga jer tamo ima dovoljno stručnih i pametnih ljudi. A ovo što se tiče strategije, što je presudno važno da bez nje ne možemo raditi jer ja mogu reći iz primjera, izabere se neki gradonačelnik, načelnik, župan ima neke vizije, iznese svoj plan, stavi to u prostorne planove i onda različita mišljenja evo ja i gospodin Ćurlin smo imali sukob, ja sam smatrao da treba u našoj županiji napraviti znanstveno tehnologijski park, staviti to u sve prostorne planove, da treba napraviti tunel kod Kozjak i to stavili u planove, on je mislio da ne treba. U Rijeci imamo dva znanstvena tehnologijska parka a u Splitu ne treba niti jedan. I to je taj sukob oko strategije ako je nama jasno definirano mi potrošimo sredstva, potrošimo novce i onda kaže al to nećemo raditi, to nećemo financirati, nećemo dobiti potporu centralne države. I zato podržavam i važno je da u ovom rebalansu vidimo kakva su sredstva previđena za Europske fondove i šta ćemo, kakva je naša budućnost uopće za Odgovor na repliku, poštovani Krešimir Bubalo. pa i jačanju fiskalnog kapaciteta jer svi smo bili svjedoci i to sam pokušavao danas kroz raspravu reći. Imate jedinica lokalne uprave koje se zovu općine a imaju prihod po glavi stanovnika ispod 1000 kuna. Ne mora biti kriterij, ali to je jedan od kriterija koji nemaju sigurno fiskalne snage a ni dovoljno ljudi da bi bili osposobljeni djelovati i pripremati projekte. I zato je bitno okrupnjavanje jedinica lokalne uprave i zajedničko rađenje projekata a to je ono što često župani i županije pomažu jedinicama lokalne uprave i kroz regionalne razvojne agencije da zajednički pripreme projekat ili program. Bitna je strategija o kojoj sam govorio. No isto tako želim reći. Ponekad se razlikuju strategije županija i resornih ministarstava. No imao sam prigodu raditi dvije hale poduzetničkog inkubatora u Osijeku biosa gdje smo dobili sredstva milijun eura za prvu halu, milijun eura za drugu halu gdje danas radi dosta ljudi i upravo generiraju poduzetničke ideje. To je inkubator poduzetničkih ideja i to treba biti primjer i drugim jedinicama lokalne i regionalne uprave kako raditi i kako zajednički surađivati na projektima i na programima no vrlo teško je i ograničeno jedinicama lokalne uprave, prema tome i regionalizacija RH ali i decentralizacija uz jasnu strategiju sigurno da bi pripomogla snažnijem povlačenju sredstava. Zahvaljujem se. Kolega Bubalo, apsolutno podržavam sve ovo što ste rekli. Treba stvari dakle nazvati pravim imenom. Mi smo ušli u EU i ove godine smo u proračunu izdvojili x novaca za članstvo i x novaca za fondove i to je ne mala masa novca. Za očekivati je dakle da se ta masa novca onda kroz fondove i vrati ove godine. Da bi se to vratilo elementarne stvari se moraju raditi, svi ste spominjali i svi spominjemo i kažemo osnovna stvar su strategije naravno. Europa je donijela svoje strateške dokumente za period 14-20 očekuje se da smo to i mi već dobrim dijelom uradili ali nismo da bi usuglasili sa strategijom EU naše strategije, neka ministarstva su to dobro uradila, neka nisu a nekima su strategije vraćene na doradu, kao što je to recimo Ministarstvo poljoprivrede, strategija je vraćena na doradu. Prema tome bez toga nemamo se čemu nadati. Druga stvar, iskustvo kaže da trebamo osigurati sredstva za predfinanciranje, rekli ste kakva su iskustva lokalnih samouprava, neki to mogu isfinancirati, predfinancirati, većina ne može. poljaci su pokazali da imaju najveći uspjeh u povlačenju fondova i oni su napravili sljedeći model, 5% od poreza svih nivoa lokalne, regionalne samouprave je išlo u fond za predfinanciranje europskih fondova. Prema tome to je stvar o kojoj treba razmišljati ukoliko ukoliko želimo svi zajedno a želimo, iskreno želimo da profitiramo od ovog perioda do 2020.i od ovih europskih fondova jer ne vidim drugog načina za sredstva, kvalitetna sredstva za investicijske projekte nego upravo ta sredstva. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Horvat drago mi je da podržavate sve što sam rekao jer začudio bih se da je drukčije ali ipak ste mi bili dožupan jedno vrijeme, šalim se. Ali Hrvatska je dosta sredstva plaća ove godine za članstvo i jedan dio sredstava jesmo uložili u fondove i u pripremu projekata no to se pokazuje kao nedovoljno. Nama je bitno razdoblje 2014-.2020.upravo radi strategije treba ju usuglasiti ali i našu strategiju inkorporirati u onu europsku. A i nama se sad dolazi na račun i na naplatu ovo razdoblje prošlo, problem naših prepisivača a ne pregovarača i to je ono što naši proizvođači osjećaju po terenu. Slažem s vama za predfinanciranje i fondove, to je ono što sam govorio o fondu poravnanja i pomoći onima koji nisu razvijene. Zahvaljujem. Poštovani kolega vi ste se u svom govoru usporedili dakle ovu priču oko pretpristupnih fondova i pristupnih fondova sa utakmicom ste dakle zabrinutost da u toj utakmici nemamo dobar početak. Pa ipak treba reći da je za prvih šest mjeseci članstva u Hrvatskoj na raspolaganju 450 milijuna eura a vrijednost već vrijednost novo objavljenih natječaja za strukturne fondove dosegla je 540 milijuna eura. Do kraja 2014.planirana je javna nabava za pojedinačne projekte vrijedne ukupno 587 milijuna eura. Dakle, naravno da se uvijek može bolje, a rekao bih da u ovoj utakmici zabijamo i određene golove. Govorili ste i o nemogućnosti privlačenja sredstava od manjih jedinica lokalne samouprave zbog nedostatka sredstava, pritom ste naravno predstavili da je upravo problem te dostupnosti sredstava, taj glavni problem što njih sprečava u privlačenju sredstava. Ali bojim se da je to problem malo dublji, bojim se da je tu problem u višegodišnjoj hiperprodukciji malih općina za koje je odmah bilo jasno da neće imati dovoljno sredstava niti za osnovni rad, već možda samo za plaće načelnika i tajnice, ako i za to. I naravno, onda će njima Vlada biti kriva zato što nema sredstava za učešće. To je problem čujem i nekih gradova na vašem području koji nisu tako uspješni u povlačenju sredstava i … privatnih inicijativa što je za svaku pohvalu, privlači sredstva pa izvlači situaciju. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, meni je drago da nam se pružila mogućnost da pretpristupne fondove koristimo još jedno vrijeme. Ali ja sam u utakmici govorio o strukturnim fondovima i tu sam siguran da ćemo više platiti članarine nego što ćemo povući sredstava, prema tome upravo treba pomoći jedinicama lokalne i regionalne uprave kako bi se osnažio njihov fiskalni kapacitet, ali ono što je puno važnije, drago mi je da i vi sa ove strane govorite o broju jedinica lokalne uprave, to je zbroj općina. Pojedine općine sa onim prihodom o kojem sam govorio, ispod 1000 kuna, nemaju snage za realizaciju, ma ni pripremu projekata, a ne provođenje samih projekata, prema tome, poruka je jasna. Krenimo u reforme i objedinjavanje jedinica pojedinih lokalnih uprava i regionalnih. I posljednja replika, Damir Mateljan. su kapaciteti fiskalnim i ljudskim razinama lokalne i regionalne vlasti i suviše mali kako bi apsorbirali ta silna sredstva iz EU fondova, pogotovo strukturnih fondova koja nam dolaze. Međutim, pitanje je sljedeće,. Koliko smo mi zapravo na lokalnoj i regionalnoj razini učinili kako bismo to stanje promijenili? Dakle, da li smo učinili dovoljno na sinergiji naših ljudskih i fiskalnih kapaciteta? Da li smo učinili dovoljno na tome da prevladamo ove naše političke i stranačke podjele kako bismo ujedinili i županije i općine i gradove? Jer činjenica je koliko god neka jedinica lokalne samouprave bila velika, da je još uvijek nedovoljno mala da se poprimi u koštac sa projektom koji je veličine 30, 50 milijuna eura. A kada se govori o kapacitetima na nacionalnoj razini, budite uvjereni, ali ne vjerujem da imate i vi takva iskustva da i u prošloj i u ovoj Vladi su zapravo najkvalitetniji ljudi radili upravo u tom segmentu europskih fondova i da su imali i u prošloj i u ovoj Vladi isti problem, a to je da su radili previše, a za taj svoj posao su bili potplaćeni. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani Krešimir Bubalo. ili velike projekte i takvima treba posebno čestitati što su izvukli one zadnje kune i pripremili projekat i realizirali. Imamo i tu divnih primjera i takve treba posebno pohvaliti. No da je Hrvatskoj potreban konsenzus, a mislim da oko ovoga moramo imati konsenzus i vi s lijeve i vi s desne strane, konsenzus oko strategija RH, a to možemo nakon izrađenih SWOT analiza, nakon toga što vidimo gdje su nam prilike, gdje su nam šanse i koji su to zajednički projekti i programi koje želimo realizirati upravo na dobrobit RH. No ono što moramo, mora biti iskorištenost veća i moramo pružiti svima istu šansu, posebno nerazvijenim dijelovima RH i onim najslabijima, a i u slabijima ima divnih primjera koji su znali iskoristiti i to što su imali. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključna riječ pripada zamjeniku ministra Regionalnih razvoja i fondova europske unije, doktoru Jakši Kuljizu. Izvolite. Evo ja bih se zahvalio svima na komentarima, na diskusiji koja je kao i uvijek bila vrlo otvorena i oštra, nama je to u ministarstvu i mojim kolegama u drugim državnim tijelima naravno poticaj da radimo brže, više i bolje. Ono što smo do sada napravili, mislim da smo napravili jako dobar posao, ono što mi radimo sada, stvaramo pretpostavke da kada doista ovaj značajan novac nam bude na raspolaganju imamo ne samo dovoljan broj projekata nego dovoljan broj kvalitetnih projekata, a upravo ova kvaliteta je možda segment gdje ćemo imati najveći izazov. Ono što se pokazuje već sada, što naši programi pripreme projekata u 2012. do danas jasno pokazuju da Hrvatska ima jedan ogroman problem, a prije svega govorim u Hrvatskoj, govorim o lokalnoj razini iako možemo govoriti i o državnoj, slični su problemi, a to je nedostatak kvalitetnih projektnih ideja. Mi imamo programe koje smo pokrenuli sa ciljem potpomaganja pojedinih područja Hrvatske, pogotovo slabije razvijenih za pripremu projekata. I što nam se događa? Da taj mali novac koji je doista simboličan, govorimo o desetak milijuna kuna godišnje, jedva uspijevamo potrošiti, jedva jer nemamo dovoljno projektnih ideja na koje možemo utrošiti. Danas smo rekli idemo korak dalje, idemo uložiti sredstva u osmišljavanje koncepata, ideja, promišljanje prije nego što krenemo u financiranje projektne dokumentacije. I nije lako. Imamo sporazum sada sa Agencijom UN za tri županije kao pilot projekt čiji je jedini zadatak osmišljavanje projektnih ideja jer doista većina, nažalost, to nije kritika, to je jednostavno stanje stvari na terenu, lokalnih čelnika, lokalnih lidera, nije u stanju na tom svom području iznjedriti dovoljan broj kvalitetnih ideja kakve Europa traži. Europa ne traži bilo kakve ideje. To je problem, ta ljestvica koju Europa diže, a … kvalitete je svake financijske perspektive sve viša i viša. I ne možemo više prolaziti samo sa projektima nogostupa lokalnih kanalizacija, vrtića itd. dakle treba nam jedna složenija infrastruktura se traži, a za tu složeniju infrastrukturu je potrebno znanje. Mislim … znanje u principu nema. I zato nam je bitan privatni sektor, zato su nam bitniji eksperti kakvih nemamo u lokalnim samoupravama, nemamo ih često puta ni na državnoj razini da pomognu da se uključe. Bitni su nam strani eksperti da nam prenesu iskustva jer zemlje koje već 20 godina sudjeluju u takvim programima imaju nešto za ponuditi. Zato ovaj tjedan EU fondova koji je organiziran upravo sada i danas je zadnji dan i organiziran je na principu partnerstva sa pojedinim zemljama da nam prenesu svoja iskustva za pojedina područja. Bez tog povezivanja, umrežavanja, otvorenosti ali i sposobnosti na lokalnoj razini da se poveže jel to nije jednostavno napraviti. Naći prave partnere u zemljama članicama iz kojih ćemo povući to iskustvo treba imati određeni kapacitet i sposobnost. I onda dolazimo do onog ključnog problema, to je ljudski faktor. ljudski faktor. Koliko su zaista sposobni kadrovi na svim na razinama, ali ja opet apeliram na lokalnu i regionalnu jer na njih će odlaziti najviše sredstava, 2/3 sredstava će završiti na projektima lokalne i regionalne samouprave. I mi tu imamo jedan ogromni strukturni problem, jednostavno postoji deficit sa kadrovima sa osmišljavanjem projekata. I ovi pilot projekti koje mi sada koje smo pokrenuli koje provodimo nam jasno to pokazuju. Tako da još jedanput apeliramo i pogotovo na zastupnike koji imaju načelničke i gradonačelničke funkcije da promoviraju u svojim sredinama potrebu ulaganja u pripremu projekata ali i povezivanja, potrebu potrage za stručnjacima, tko su vam partneri. Mi tražimo projekte gdje lokalna samouprava ima partnerstvo. S kim? S privatnim sektorom, sa znanstvenim sektorom, sa stranim partnerom. To je jedna nova razina suradnja, jedna nova razina priprema projekata. Naravno da imamo one bazične problem kao i svaka zemlja članica, to nije specifičnost Hrvatske. Još uvijek procedure otkupa zemljišta nas jako koče i to je jedan horizontalan problem koji sadržava jednostavno još uvijek mora se još snažnije uhvatiti u koštac, to je ono što nas priječi, to su neki osnovni problemi ali riješit ćemo to, kao što ćemo sa e-dozvolama značajno ubrzati postupak pripreme projektne dokumentacije, riješit ćemo i pitanje izvlaštenja to ne sumnjam. Ali opet se vraćamo na ono pitanje osmišljavanja projekata i sada kada govorimo o strategijama, dakle Hrvatska ima strategije, Hrvatska radi upravo sada na krovnim strateškim dokumentima za 2014.-2020.partnerski sporazum koji je u priličnoj fazi završenosti ali potrebno je odraditi proces komunikacije i do kraja sa službama EU komisije. Mi smo već osnovne dijelove tog partnerskog sporazuma prezentirali javnosti na našim partnerskim konzultacijama u prosincu 2013., uskoro kreće nova runda pri tome će nam Sabor biti jedna od posebnih ciljan skupina komunikacije i dijaloga po pitanju sadržaja partnerskoga sporazuma i operativni programi koji su sada u fazi prvoga nacrta. Plan je do kraja 6.mjeseca da imamo završene operativne programe što se hrvatske strane tiče, a da će formalna procedura usvajanja biti ili 7.ili 9.mjesece ovisno o službama EU komisije i po tome ne kasnimo za drugim zemljama članicama. Dakle postoji taj osnovni strateški okvir na njemu se radi, ali ono što vam je važno da znate uz to postoji još 40 različitih strategija koje prate ta dva tipa dokumenta, koji prate operativne programe i koji prate partnerski sporazum, 40 strategija. Od strategije prometa, od strategije pametne specijalizacije, od strategije inovacija, od strategija za područje tržišta rada itd. tako da je strateški okvir je tu, strateški okvir se događa, dorađuje se uz vrlo intenzivni dijalog sa svim dionicima. Ali opet ostaje jedna ključna stvar, raskorak između strategija i projekata je još uvijek prevelik i tu je ono gdje mi imamo manjkavosti tu je ono gdje se moramo svi zajedno potruditi kako da premostimo na što kvalitetniji način da ono što smo napisali u nekom dokumentu se jasno veže za pojedine projekte. I onda se opet vraćamo na onaj početak što sam rekao, pitanje kvalitete osmišljavanja projektnih prijedloga će biti ključno. Sredstva za ulaganje u pripremu projekata imamo ali još uvijek nismo dovoljno napravili snažan sustav suradnje, otvorenosti, a to nije nešto što može jedna Vlada napraviti, to nije nešto što se rješava dekretom iz Zagreba, to je nešto što je jednostavno stanje svijesti. A kada govorimo o konkretnim primjerima tima Vučevica ono što treba isto tako naglasiti da svaki projektni prijedlog treba dobro prostudirati i provjeriti. Dakle prije je bilo kakve odluke o ulaganju tipa 20, 30, 40 milijuna eura mi moramo biti sigurni da smo napravili optimalan izbor kako u pogledu dizajna projekta, onoga što je projekt trebao donijet, lokacije projekta, sposobnosti onih tijela koji će nakon što se nešto izgradi biti u stanju to koristiti na pravi način, na način koji će značiti da postoji jedna doza financijske održivosti, se neće morati nakon godinu dana što je nešto sagrađeno tražiti pomoć države da se plate režijski troškovi da bi ta ista zgrada mogla dalje funkcionirati. To su stvari o kojima treba voditi računa. A taj proces traje. Mi smo vidjeli u ovome programu koji smo 2012.započeli da u prosjeku za razvoj projektnih ideja jer ono što mi dobijemo je često puta naslov i pola stranice objašnjenja, da bi se to razvilo do pristojne razine je potrebno najmanje 8 do 12 mjeseci rada sa stručnjacima. Što se tiče fiskalnog aspekta situacija nije ista u cijeloj Hrvatskoj. Postoje lokalne samouprave koje imaju pristojan fiskalni kapacitet, postoje lokalne samouprave koje imaju ozbiljan problem fiskalnog kapaciteta. A ja bi rekao nešto o ovima koji imaju pristojan fiskalni kapacitet. I dan danas se susrećemo sa jedinicama, sa gradovima da kažem otvoreno čiji je proračun 60, 80, 100 i više milijuna kuna i kada ih pitamo koliko ste uložili u pripremu projekata oni govore o stotinama tisuća. Istovremeno se planiraju sportske dvorane od 10, 15 milijuna kuna i slični projekti. Dakle to se ne bi smjelo događati već bi trebalo biti obrnuto, 10, 15 milijuna kuna za pripremu projekata, a puno manji iznos za eventualno sufinanciranje nekih projekata koji su im eto neophodni da baš moraju se dogoditi u 2014. godini. Tako da mi još uvijek imamo puno posla za odradit na promjeni svijesti, na promjeni pristupa lokalnih čelnika. Naravno da postoje lokalne samouprave kojima treba pomoć i kao što sam i zadnji put kod zadnjeg izvješća naglasio, država im pomaže i kroz ovaj program Ministarstva regionalnog razvoja, ali i kroz novi model fiskalnog poravnanja koji pripremamo zajedno sa Ministarstvom financija. Naravno, o tome je još uvijek prerano govoriti, pogotovo u jednoj nezahvalnoj proračunskoj situaciji kakva je, ali naš cilj je da u sljedeća dva mjeseca definiramo taj model, a koliko sredstava naravno da sad još uvijek je prerano govoriti. To će biti namijenjeno najslabijoj razini jedinicama, ali za njih vrijedi isto pravilo, ne smije se dogodit da proračun koliko god bio mali, bilo 2 ili 3 ili 5 milijuna kuna za ulaganja, da 4 milijuna kuna odlaze na neke naše projekte koje mi eto 100% financiramo jer su nam jako, jako važni, a odvajamo samo milijun ili da ne kažem par stotina tisuća za pripremu projekata i onda tražimo od države još silne milijune za pomoć. To je ono što je na svakome čelniku lokalne samouprave, zajedno sa ostalim svojim suradnicima da pažljivo promisli i pažljivo odluči. U svakom proračunu lokalne samouprave postoji određeni prostor, čak i u onome najslabijem, a država će kao što već sad ima određene mehanizme i dalje raditi na razvoju tih mehanizama. Pretfinanciranje, par puta smo spominjali sistem je takav da je u principu moguće dobivanje avansa do 30% i sa takvim rješenjem smatramo da ćemo otkloniti veliki dio problema koji se tiču pretfinanciranja. Što se tiče ulaganja u pripremu projekata rekli smo da postoje programi, imat ćemo i sredstva na raspolaganju iz EU fondova, dakle i taj dio ćemo povećati ali nužno je povećati ulaganja lokalnih samouprava u pripremu projekata. projekata. … potencijal lokalne samouprave bez grada Zagreba je u 2012. iznosio preko 2 milijarde kuna i mi bi voljeli vidjeti da se značajan dio tih 2 milijarde kuna trošenja priprema projekata za EU fondove. Što se tiče sufinanciranja, evo primjer vam je natječaj koji je upravo sad u tijeku za poslovnu i turističku infrastrukturu. Država osigurava financiranje od 95 do 99%, ovisno o indeksu razvijenosti pojedinih područja Republike Hrvatske. To neće uvijek tako biti, ali će u principu uvijek biti diferencijacija između pojedinih područja Republike Hrvatske, ovisno o stupnju razvijenosti gdje će zahtjevi za učešćem biti manji što je stupanj razvijenosti nekog područja niži i to namjeravamo i dalje zadržat. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvi se javio poštovani Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine Puljiz, meni je drago da ste vi u svom završnom dijelu rasterećeni da dokažete tko je ugovorio više-manje, dotaknuli se doduše nekih stvari površinski, a nekih poprilično duboko stvarnog problema oko korištenja fondova. mislim da je ključna stvar da se konstatira u kakvoj situaciji su sad … jedinice lokalne samouprave koje u principu još nemaju niti nekakve upravne odjele ili uprave koje će se uopće baviti sa korištenjem sredstava Europske unije, od toga da naprosto nemaju niti osigurana sredstva u proračunu i onda ćemo imati ovo što imamo. Nažalost, taj regionalni raspon neujednačenosti će nam biti sve veći i veći, međutim postavlja se pitanje što napravit u ovakvoj situaciji i kako prisiliti te jedinice lokalne samouprave, ustvari kako ih usmjeriti da dođu do tih novaca jer očigledno mnogi ne znaju kako doći do tog partnerstva da mogu povući ta sredstva. evidentna je činjenica i to se zna već nekoliko godina da angažiramo sve konzultantske kapacitete Republike Hrvatske ako hoćemo povući ove novce koji nam pripadaju, u jednoj godini vrlo teško možemo to napraviti. A da je to tako kod nekoliko složenih projekata možemo samo uzet primjer grada Karlovca, rješavanje otpadnih voda koliko je tu bilo problema, koliko promjena konzultanata od onih koji će radit projekte, od onih koji će implementirat projekte. Dakle, naprosto na takvim nekim stvarima treba učiti, ali ključni moment je ta koordinacija koju Vlada mora naprosto preuzet na sebe. Konstatiram samo da jedinice lokalne samouprave nisu, ok, to nije tako, ali mi ih naprosto moramo prisilit na to da naprave to jer u konačnici Republika Hrvatska će ostat bez novaca. Mi ne možemo reći od 500 i još nekoliko jedinica lokalne samouprave ova ili ona nije povukla toliko i toliko. U konačnici to nije napravila Republika Hrvatska. Ali ako netko u ovom trenutku nema pripremljene službe onda on ta sredstva ne može koristiti sljedeće 2-3 godine jer naprosto neće imat tko pripremit te projekte da bi on mogao kandidirati da koristi te novce. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja bih tu zaista htio istaknuti nekoliko bitnih stvari koje su ovdje iznesene od strane zamjenika ministra. Jedna od najbitnijih stvari o kojoj smo ovdje raspravljali da je korištenje fonda Europske unije to je najbitniji oblik decentralizacije koji možemo poželjet. Zašto, zato što ipak na lokalnoj razini samo ovisi o nama, govorim kao gradonačelnik, mi najbolje znamo što nama treba i mi zaista moramo to pokrenuti da taj dio investicija realiziramo na našem području a ministarstvo nam mora biti samo sredstvo koje će nam pomoći da to realiziramo. Pa valjda mi najbolje znamo što nama treba na našem području za naš razvoj, da tu našu sredinu, naše gradove možemo dodatno podići prije svega u gospodarskom dijelu. I tu zaista ima i nema opravdanje za mnoge od nas koji samo želimo da nam netko drugi donese nešto, a da sami ne činimo neke korake koje bi trebalo. I ovdje je bila rasprava zašto mnoge lokalne uprave nemaju svoje projektne urede, zašto to nemaju definirane strateške ideje i programe pripremljene i zaista je pitanje tko je koga sprečavao

Mi smo definirali već skoro 20-tak projekata od kojih smo 12 uspješno realizirali iz fondova Europske unije i sad … zahvaljujući potpori ministarstva dva velika projekta: izgradnja tehnološkog centra drvne industrije i također projekt bioraznolikosti Hrvatskog zagorja koji će se razvijati na regionalnoj razini, zajedno sa Slovenijom i ostalim stvarima. I dalje razvijamo određene projekte kao integralni prijevoz … bilo kom dijelu. Znači sa nekih 10 milijuna kuna izvornih … prihoda, ono što je rečeno, 30% smo odvojili baš za programe i projekte za fondove Europske unije, a ostale kapitalne investicije smo rekli da će doći na vrijeme kada ćemo to moći iskoristiti. Znači može se, imamo potporu ministarstva, u dobrom je smjeru i mislim da je samo na nama da li ćemo to znati iskoristiti ili ne. (SDP)** Sljedeća replika, poštovani Branko Bačić.

nužno više ideja, osmišljavanje novih projekata, više inovativnosti. I kažete i u prvome redu lokalnoj samoupravi. No, mi govorimo kroz ovo Izvješće o korištenju predpristupnih programa koji su namjenski da se radi o okolišu, bilo da se radi o prometu, bilo da se radi o regionalnoj suradnji i prekograničnoj suradnji itd. itd. Tako da kad su u pitanju pretpristupni programi koji bi trebali služiti kao mogućnost prilagodbe kako državnim tijelima, javnim poduzećima, lokalnoj samoupravi za korištenje europskih fondova govorimo prvenstveno o ciljanim, namjenskim projektima. I tu ne može do kraja biti opravdanje da nema dovoljno ideja, da nema dovoljno novih osmišljenih programa itd. itd. Jer to je nešto što je praktično striktno namjenski određeno ako govorimo primjerice o IPA-i. A sa vama se mogu složiti i slažem se da nedostaje i ideja, da nedostaje projekata. Međutim, opet je na vašima u ministarstvu ako se sa mnom slažete odgovornost da kroz sredstva državnog proračuna omogući kroz edukaciju, kroz rad sa lokalnom samoupravom, sa regionalnim agencijama

jedno je ovo što je danas tema rasprave, a to su pretpristupni programi namjenski, točno određeni, koji se znaju za koje su namjene. A druga je pak stvar i potrebne i nužne koje će biti podloga za povlačenje sredstava kasnije, ne kasnije nego još danas kada smo članica EU. Prema tome, ne bih se složio sa vama u tom dijelu kad govorite o nedostatku ideja u ovom projektu o kojemu danas govorimo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Po meni cijenjene kolegice i kolege izuzetno bitna točka i izuzetno korektna rasprava, gdje su izneseni prijedlozi sa terena, općina, gradova, regionalne samouprave županija i mislim da su cijenjeni izvjestitelji i upisali nešto što teren muči. Postavlja se jedno osnovno pitanje da li smo svi zajedno od općine pa do državnih vlasti spremni dočekali i da li smo dovoljno iskoristili ono što nam je ponuđeno. je razmišljanje kao nekada čelnika regionalne samouprave da nismo. Da li šta možemo popraviti? Ja mislim da možemo. Jer ovdje su iznešena razno razna iskustva. Jedan od zaključaka, mnogi su kolege rekli općine koje nemaju tehničku potporu da li to da rade, da im radi program u županiji ili u gradu ili najbolje da se udruže, a županija kod nas iz istočnog dijela Hrvatske su zmajevi bez zuba. Županijski proračuni su vrlo slabi ako hoćemo priznati. Mislim da ne smijemo sve staviti na teret jedinicama lokalne uprave i samouprave, načelnicima, gradonačelnicima i županima, nego da svi zajedno imamo puno agencija danas u Hrvatskoj. Mislim da je vlast na razini države trebala preko regionalne jedinice lokalne samouprave pomoći onima koji jednostavno to ne mogu. To je ova rasprava pokazala i nije kasno, nije kasno da povučemo sredstva. Jer ako to ne učinimo neće nam ni naša djeca, ni naši unuci oprostiti da propustimo ovu veliku šansu. Jer u proračun Republike Hrvatske za takve velike projekte znamo da sredstava. Mislim da možda nema projektnih ideja nekih čudnih imena. Zašto oblak leti iznad Splita u specifičnim uvjetima meteo … bla, bla, bla. Ali ne možete reći da gradonačelnici ili načelnici općina nisu ti koji ne poznaju probleme na terenu, koji nisu najsvjesniji svih poteškoća koje imaju svakodnevno u komunikaciji s građanima i sa njihovim potrebama. Problem je možda što vi, oni to ne nazivaju nekim imenima koja su prihvatljiva i zato bi trebalo platiti tim ekspertima ili nekima koji će nam reći kako se zove to na službenom jeziku, pa da to može proći tamo negdje gdje treba proći. Ali ne možete reći da oni to ne znaju. A primjer, jedna naša županija naručila je Fisibility studiju, dobila je na poklon od EU kao poklon njima za neku stvar. Onda poslije kada je tu fisibility trebalo primijeniti onda su rekli da to ne valja ništa, pa su tražili da ponovno plati tu istu Fisibility studiju. Toliko o tom. A treće vezano ovo za Vučevicu. Vi ste rekli da ne možemo sve projekte koji nisu provjereni, ali izuzetni eminentni stručnjaci sa fakulteta radili su regionalne operativne programe. Vi znate što je to. Oni su ih napravili. U tim programima su predvidjeli takvu namjenu i takav park, da bi kad su došli u neku drugu poziciju onda preko ne znam drugih rekli pa šta je to i vas sad poslali da vi kažete pa trebamo provjeriti je li taj projekt, je li on provjerljiv. Znači, ne možemo tako nastupati i ne mogu prihvatit tu retoriku, a i treći, sedma stvar. Ako nešto nazovemo master plan razvoja onda je to prihvatljivo, ali ako kažemo glavni plan razvoja to ne razumi nitko. Mislim da bi se i programi koje pišemo za EU trebali pisati hrvatskim jezikom. Ja ne znam zašto vi programe koje pišemo za EU trebamo pisati engleski, pa onda više ne razumiju ni oni iz lokalne uprave a čak ni dio onih koji su ga napisali šta to uopće tamo piše

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine Puljiz, ja doista u ovom trenutku ne mogu govorit oko toga da li nedostaje idejnih rješenja za projekte to sam govorio malo prije. Teško mi je shvatiti da zbog toga moramo razvijati privatni konzultacijski sektor. Što je s javnom upravom? Što je s onim što se zovu kadrovi za koje znam da su predviđena dodatna sredstva za zapošljavanje. Čak mi je prihvatljivije da angažiramo strane stručnjake koji jesu to prošli i koji će ako ništa drugo pokušati educirati naše ljude ili da ih šaljemo tamo u zemlje koje su pokazale dobre rezultate u povlačenju sredstava strukturnih fondova. A baš samo reći da jednostavno nemamo kadrova koji bi se s time mogli nositi, a nisam siguran da se tome pristupilo ozbiljno i velim to je u kontradiktornosti sa predviđanjem sredstava koji ćemo dati da bi se takvi kadrovi koji očito nisu educirani, nisu stručni, čemu onda njihova zapošljavanja. I posljednja replika, Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra gospodine Puljiz rekli ste da ste vidjeli proračune određenih gradova i općina u milijunskim iznosima, da su zapravo kroz te proračune predvidjeli nekih stotinjak ili više tisuća kuna za sredstva vezana za projekte. Moguće da postoji i takvih gradova i općina, međutim morate znati da zapravo neuspjeh jedinica lokalne samouprave je neuspjeh vašega ministarstva odnosno neuspjeh države u cjelini za povlačenje sredstava iz iz Europskih fondova. Isto tako ja ne znam je li to mantra postalo u našemu društvu ali jedinice lokalne samouprave postaju alibi zapravo svima onima koji ne znaju što reći ili nemaju rješenja u ovome društvu pa se to tako događa i sa Vladom i sa Ministarstvom uprave i sa Državnim odvjetništvom, sinoć smo čuli i sa USKOK-om a danas od vas i sa Ministarstvom za Europske fondove. Iako vas je EU upozorila i na strategiju i na operativni plan i da nema dovoljno kvalitetnih administrativnih kapaciteta a uskraćena je dozvola za rad Vladinog informacijskog sustava mislim da to dovoljno govori o tome. Naravno nastavno i na ovu raspravu današnju i na kolege koji su govorili o tome mislim da vam je potpuno jasno u kom pravcu trebamo djelovati da bismo zapravo povukli sva ta sredstva koja nam se nude iz strukturnih fondova ne zaboravljajući i na činjenicu da i Hrvatska participira svojim iznosom vezano za ove fondove pa zato taj alibi vezano za jedinice lokalne samouprave mislim da nije prihvatljiv i da tu mantru s tom mantrom zapravo treba prekinuti. hvala.